Уважаеми колеги, продължаваме работата на Народното събрание.

„ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка, № 48-202-01-41, внесен от Министерския съвет на 12 декември 2022 г. На заседание, проведено на 15 декември 2022 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения законопроект. На заседанието присъстваха: Росица Велкова – служебен министър на финансите, Людмила Петкова – служебен заместник-министър на финансите, и Десислава Деянова – съветник на управителя на Българската народна банка. Законопроектът беше представен от госпожа Петкова, която посочи, че с него се цели да се обезпечи правото да се обезпечи правото на защита на членовете на Управителния съвет на БНБ, освен управителя на БНБ, в случай на предсрочно освобождаване. Обезпечаването на това право на защита е свързано и с преодоляване на правни несъответствия, отчетени в Доклада за конвергенция на Европейската централна банка (ЕЦБ) за 2022 г., предходни доклади, и с отразяване на изискванията на законодателството на Европейския съюз (ЕС) към регулаторната рамка за Българската народна банка. С приемането на предложените изменения ще се гарантира независимостта на членовете на Управителния съвет на Българската народна банка, като се предвиди те да имат достъп до ефикасни правни средства за защита и възможност за съдебен контрол за законосъобразност на основанията в процедурата за тяхното предсрочно освобождаване. На следващо място, отново във връзка с констатация на ЕЦБ, свързана с персоналната независимост на членовете на Управителния съвет на БНБ, преходна разпоредба от Законопроекта се предлага и изменение в чл. 80, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Цитираната разпоредба предвижда, че установяването на конфликт на интереси с влязъл в сила правен акт е основание за освобождаване от длъжност, освен ако в Конституцията или Устава на Европейската система на централните банки и Европейската централна банка е предвидено друго. С предложеното допълнение се цели постигане на правна сигурност, като се реферира и към специален закон, какъвто в случая е Законът за

Отстраняването на правните несъответствия, констатирани в Докладите за конвергенция на ЕЦБ и на Европейската комисия за 2020 г., е една от мерките в Плана за действие, включващ мерки за изпълнение на последващите ангажименти на Република България след присъединяването към Валутния механизъм II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

Благодаря Ви, господин Председател. Моля на основание чл. 44, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да бъдат допуснати в залата представителите на: Министерство на финансите

Ако всички присъстващи гласуват „за“, може и да се получи.

Ще изчакам пълната минута – приближаваме се към нужното число.

Гласуваме допуск, колеги, ще изчакаме още малко. изчакаме още малко. Гласували 96 народни представители: за 88, против 7, въздържал се 1. Предложението е прието. Моля да поканите гостите в залата, а ние преминаваме към Доклада на Комисията по превенция и противодействие на корупцията. Кой ще го представи? Заповядайте, господин Янев.

На свое редовно заседание, проведено на 15 декември 2022 г., Комисията по превенция и противодействие на корупцията разгледа Законопроект

Госпожа Колева представи мотивите към Законопроекта, като посочи, че с него се цели да се обезпечи правото на защита на членовете на Управителния съвет на Българската народна банка, а не само на управителя, в случай на предсрочно освобождаване. Обезпечаването на това право на защита е свързано и с преодоляване на правни несъответствия, отчетени в Доклада за конвергенция на Европейската централна банка (ЕЦБ) за 2022 г.,

тъй като актовете на Народното събрание, съответно на Президента на Република България, подлежат единствено на контрол за конституционосъобразност. При отчитане на оценката и препоръките конкретно в Доклада за конвергенция на Европейската централна банка в Законопроекта са предложени изменения в Закона за Българската народна банка и в Закона за предотвратяване на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, свързани с укрепване независимостта на Централната банка, и в частност персоналната независимост. С предложените промени се предвижда процедура, съгласно която основанието за предсрочно освобождаване на подуправител или на друг член на Управителния съвет на Българската народна банка, с изключение на управителя, да се установява с решение на Управителния съвет на БНБ, прието по определен от него ред. Предлага се с решението на Управителния съвет на БНБ да се спира изпълнението на правомощията на члена на Управителния съвет на БНБ, чието освобождаване се предлага. Съгласно предложените промени в Законопроекта решението на Управителния съвет подлежи на оспорване пред Върховния Върховният административен съд се произнася в 14-дневен срок от постъпване на жалбата с решение, което е окончателно. Със Законопроекта не се предлагат промени по отношение правната интеграция на Централната банка в Евросистемата и адаптиране на националното законодателство към изискванията на законодателството на Европейския съюз с оглед на бъдещото въвеждане на еврото. Тези промени ще бъдат допълнително направени и ще влязат в сила към датата на приемане на еврото. Беше отбелязано, че във връзка с прилагането на новата уредба очакваните резултати се състоят в гарантиране на независимостта на членовете на Управителния съвет на БНБ и отстраняване на правните несъответствия, констатирани в докладите за конвергенция на Европейската централна банка и на Европейската комисия за 2022 г. В резултат на така представените мотиви Комисията по превенция и противодействие на корупцията с 13 „за“, без „против“ и 1 „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Българската народна

Ако вносителите нямат желание да представят нещо в тази връзка, откривам дискусия по Законопроекта. Има ли желаещи за изказване?

Уважаеми господин Председател, колеги! По същество това изменение, това предложение е съвсем коректно, няма нищо нередно в него. Проблемът е начинът, по който то идва спешно, бързо, като част от пакета закони, които трябва да бъдат приети във връзка с бързото приемане на България в еврозоната и във фискалния съюз. Ние от ВЪЗРАЖДАНЕ считаме, че тази посока, в която ни бутат, даже без да питат българския народ, както знаем, само една трета от българите са съгласни с това нещо, е абсолютно неправилна. България не е готова за еврозоната, българската икономика не е готова за еврозоната. Самата еврозона има сериозни проблеми, които тепърва ще узреят, и от тази гледна точка ние няма да подкрепим такъв законопроект, наложен под натиск. Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Дренчев. Има ли реплики към изказването? Няма. Други изказвания? Също не виждам. Закривам дискусията и преминаваме към гласуване.

г. Да, ще изчакаме. Виждам, че колегите влизат.

КРИСТИАН ВИГЕНИН: Елате да го мотивирате, господин Георгиев. Спазвам си ангажимента прегласуванията да ги правя след мотивиране от трибуната. Господин Председател, моля за прегласуване, защото е видно, че някои от народните представители още не са си по местата, не са имали възможност да гласуват. Нека да уважим нашите избиратели и да видим в пълна степен какво мисли всеки един народен представител. Мисля, че така е коректно, така е редно към тях. И също така моля да бъде спазван и времевият срок за гласуване, времевият срок за гласуване, който е по Правилник, в рамките на една минута, а не гласуването да бъде прекратявано например за 30 секунди или за по-малко време от една минута. Благодаря. Благодаря, господин Георгиев. Да кажа, че го прекратих на 58-ата секунда, а според Правилника това може да стане още на 30-ата, така че тук не съм в грешка при това гласуване. Моля, прегласуване.

Благодаря, господин Председател. След приемането на Законопроекта на първо гласуване и поради факта, че по същество нямаше коментари за конкретните текстове на Законопроекта, на основание чл. 77, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам така приетия на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Българската

банка § 1. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 думите „прекрати предсрочно правомощията на“ се заменят с „освободи предсрочно“, а накрая се добавя „по смисъла на чл. 14, параграф 2 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка“. 2. Създава се нова ал. 2: „(2) Основанието за предсрочно освобождаване на подуправител или на друг член на Управителния съвет с изключение на управителя се установява с решение на Управителния съвет, прието по определен от него ред. Членът на Управителния съвет, чието освобождаване се предлага, спира да изпълнява правомощията си от деня на решението на Управителния съвет. Решението на Управителния съвет подлежи на оспорване пред Върховния Върховният административен съд се произнася в 14-дневен срок от постъпване на жалбата с решение, което е окончателно. Влязлото в сила решение се изпраща на компетентния орган по чл. 12 за предсрочно освобождаване.“ В ал. 3 думите „прекратяване на правомощията“ се заменят с „освобождаване“. Заключителна разпоредба § 2. В Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Благодаря, уважаеми господин Чобанов. Откривам дискусия по представените текстове. Има ли желаещи за изказване? Няма. Закривам дискусията. Преминаваме към гласуване.

С това изчерпваме и тази точка от дневния ред. Господин Георгиев, видях, че имаше някакъв проблем с Вашата група може би, затова правя изключение поради гласуването на групата на ВЪЗРАЖДАНЕ. Те искат прегласуване. Моля, прегласуване.

Благодаря, господин Председател. Първо, две процедурни предложения. Първото е, моля на основание чл. 44, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да бъдат допуснати в залата представителите на: Министерството на финансите – Людмила Петкова – служебен заместник-министър, Добрин Пинджуров – директор на дирекция „Бюджет“, Светла Костова – директор на дирекция „Държавно съкровище“, Жени Начева – директор на дирекция „Финанси на общините“, Галя Николова – началник на отдел в дирекция „Бюджет“; Министерството на здравеопазването – доктор Александър Златанов – служебен заместник-министър на здравеопазването; Националната здравноосигурителна каса – професор доктор Петко Салчев – управител; Националния осигурителен

Има ли различно предложение? Не виждам. Моля, режим на гласуване.

Друга процедура имате ли, господин Чобанов. ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ЧОБАНОВ: Благодаря, господин Председател. Следващата ми процедура е предложението да удължим времето за работа на Народното събрание до приемането на настоящата точка по отношение на Закона за удължаване на бюджета. Обосновете различното си виждане, господин Свиленски. Благодаря, господин Председател. Различното предложение, тоест обратното предложение, да работим днес до приемане на точка девета – Кодекса на труда. Минималната работна заплата, колеги, минаха горивата, коалиция „Лукойл“, енергетиката, всичко мина, госпожо Атанасова, крайно време е българските граждани да разберат какво мислите Вие за минималната работна заплата. (Шум и реплики от Това става, когато се направи дебат в тази зала и се гласува. Предложението, господин Председател, е не до приемане на Закона за удължаване на бюджета, а до приемане на Кодекса на труда. Благодаря Ви. Подлагам на гласуване предложението за удължаване на работното време отвъд 14,00 ч. до приемането на разглеждания законопроект. Гласували

Уважаеми колеги, не вчера, а онзиден поискахме, и Вие бяхте председателстващ тогава на Събранието, в залата да дойде министър-председателят. Днес гледаме бюджета и министър-председателят отново не е в залата. Така че моля Ви да поканите министър-председателя на Република България да присъства поне когато се гледа бюджетът на страната. Мисля, че това минава всички граници на нормалното и на разумното. разумното. Моля Ви, направете така, че да осигурите присъствието на премиера. той е предупреден, може би забавата се дължи на обстоятелството, че Законът за БНБ беше приет по-бързо от предполагаемото. Всеки момент очакваме премиера да влезе в залата. ЧЕНЧЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, дами и господа народни представители! Две процедури в една. Първата по прегласуване, за да си помислите пак, и мисля, че от нашите процедури, които направихме, би трябвало вече да сте се информирали колко е важно за дневния ред на обществото. Втората процедура е да подложите на гласуване за пряко излъчване по БНТ 1 и БНР дебата по бюджета.

различно становище относно излъчването по БНТ и БНР? Не виждам. Моля, режим на гласуване.

Прието е предложението по резултата, който виждаме.

Господин Чобанов. Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., № 48 202 01 25, внесен от Министерския съвет на 1 ноември 2022 г., приет на първо гласуване на 29 ноември 2022 г. –второ гласуване.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

предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители, № 48-254-04-41. Предложението е прието за недопустимо с решение на Комисията на основание чл. 80, ал. 1, изречение четвърто от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Предложение на народния представител Петър Чобанов и група народни представители, № 48-254-04-44. Комисията подкрепя предложението по буква „а“ относно „чл. 83 – 86“, букви „в“ и „г“, подкрепя по принцип по буква „б“ и не подкрепя предложението по буква „а“ относно „чл. 90“. Предложение на народните представители Асен Василев и Кирил Ананиев,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

„Чл. 1. До приемането на Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г., Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г. и Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г., но за срок

на разделени или създадени бюджетни организации, чиито бюджети са част от държавния бюджет и ръководителите им са определени за първостепенни разпоредители с бюджет, Министерският съвет определя ежемесечни лимити за плащания, като съответният първостепенен разпоредител с бюджет води самостоятелна отчетност; 3. вноската в общия бюджет на Европейския съюз се изплаща до размера на средствата, поискани от Европейската комисия за националните вноски, и на дължимите традиционни собствени ресурси за съответните месеци; 4. плащания към международни финансови и други институции и фондове се извършват в съответствие с действащите споразумения; 5. вноските за увеличаване на капитала на международни финансови институции съгласно решения на Народното събрание се извършват в предвидените срокове; 6. се прилагат политиките по чл. 1, ал. 5 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., като конкретните политики и техният размер се определят с акт на Министерския съвет.“ тъй като имаме прието предложение на народния представител Асен Василев, което е свързано с новия § 12 от Законопроекта, предлагам да ги разгледаме съвместно. Да гласуваме първо § 12 и ако го приемем, то няма да доведе до отражение в чл. 1, ако не го приемем евентуално, тогава това ще има отражение в чл. 1 и затова предлагам подобно действие.

Благодаря, господин Чобанов. Получихте аплодисменти за този речитатив, на който и Доктор Дре би завидял. Първо процедура, преди да открием разискванията по отношение допускане предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители, № 48-254-04-41, за разглеждане. Няма как да имате изказване. Това е процедура, може да имате обратно становище в рамките на две минути и след това ще се подложи на гласуване. Който е за допускане на предложението да бъде обсъдено, гласува „за“, който не е съгласен, гласува „против“. Това ще е процедурата. Заповядайте, господин Гечев, предполагам за различно становище относно допускане или не. тъй като те отговорят на Европейската директива за повишение на минималната работна заплата, касае и България, до ниво 50% от средната работна заплата. Изпълнявайки тази директива и най-вече имайки предвид и високата инфлация през текущата година, Българската социалистическа партия прави няколко предложения, които отговарят на политиките на Европейския съюз, на Европейската комисия, законодателството на Европейския парламент, касаещо минималната работна заплата, социално осигуряване, компенсации за майки с деца и други, които абсолютно неоснователно Бюджетната комисия отхвърля. Ако ние тук не гарантираме минималните доходи на българите, за какво сме дошли тогава в тази зала?! Защо едни колеги веднъж подкрепят с две ръце така наречените евро-атлантически ценности, а най-важната ценност – човека, нашите семейства, доходите на над 500 хил. българи, които са на минимална работна заплата, за Вас не означават нищо? Моля Ви да гласуваме за допустимост, да изложим нашите аргументи и да Ви убедим с аргументи и на Европейския съюз! Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Гечев. Уважаеми колеги, режим на гласуване – процедура по чл. 80, ал. 2, изречение последно

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги, наистина е много странно. Сутринта не допуснахте да бъде гледан Законът. Направихме всички възможни опити, помъчихме се да Ви убедим. Сигурен съм, че всеки един от Вас знае за какво иде реч и не можем да разберем защо упорствате по никакъв начин да не преразгледаме минималната работна заплата. За трети път го казваме от трибуната: става въпрос за над 500 000 българи. Това са 500 000 български семейства, които чакат това да се случи. Какво е това упорство, уважаеми колеги?! Господин Председател, моля Ви да го подложите още веднъж на прегласуване и колеги, наистина да подходим разумно. Не искам да Ви убеждавам, че сега е Коледа и какво се прави на такива празници, и не би трябвало само на такива празници, но поне направете един минимален жест към българските граждани. Благодаря, господин Гуцанов. Режим на гласуване.

Откривам разисквания за съвместно разглеждане на нов § 12 по прието от Комисията предложение на народния представител Асен Василев и група народни представители и чл. 1. Заповядайте, господин Василев, за изказване.

Благодаря, господин Желязков. Параграф 12, колеги, става въпрос трайно да се уреди в Закона за данъка върху физическите лица данъчната отстъпка, която ползват работещите родители с деца под 18-годишна възраст. Като освен че трайно се урежда се и надгражда, тоест догодина, започвайки от 1 януари, догодина отстъпката се увеличава с 50% и става в размер на възстановен данък 900 лв. за дете за година. В момента е 600 лв. за дете за година. Както виждате, трайната мярка в Закона е да се възстановяват 20 лв. за дете за година. Тази година възстановихме 600 лв., догодина предложението е да се възстановят 900 лв. и това да не става с еднократна мярка в Закона за бюджета, трайна мярка в Закона за данъците на физическите лица. В Комисията това предложение мисля, че получи подкрепа от всички партии. Надявам се след всички приказки за демографска криза и загриженост да получи и в залата тази подкрепа. Благодаря. (Ръкопляскания

Господин Председател, господин Министър-председател, народни представители! Това, което се случва днес тук, е най-малкото шокиращо. Не допускате предложенията на „БСП за България“ със следните аргументи: първо, не можело в удължителен закон между първо и второ четене да се правят такива предложения. Искам да Ви припомня

В началото на тази година беше възможно между първо и второ четене да се правят предложения. Ето как, какво сме приели между първо и второ четене? Промени в няколко закона, които имат отношение към доходите. Например Законът за социалните услуги, Законът за хората с увреждания, Законът за личната помощ, Законът за енергетиката за компенсации, увеличаване заплатите на медицинските работници. Значи в началото на 2022 г. е възможно между първо и второ четене да се правят предложения и те да бъдат приемани, а сега това не е възможно. Защо? (Реплики.) Кога и коя от двете практики е нормална, първо? Второ, с това, което правите днес, отхвърляте предложенията на „БСП за България“, но допускате и Комисията е приела на второ четене, хайде, ако не същите, то подобни предложения на други парламентарни групи. Вие знаете ли, че ние сме предложили вариант за преизчисляване на пенсиите и това е недопустимо. Други колеги са предложили, Вие ще го видите – актуализация на пенсиите по различно швейцарско правило и това не само е допуснато, но и е одобрено от Комисията. Питам: как така? Що за двойни стандарти? Има ли право в тази държава? Има ли Конституция? Има ли Правилника за работа на Народното събрание? Значи, в началото на годината може, сега не може? Предложения, щом са направени от „БСП за България“, не може, но ако са от други групи може?! Нека да чуе българският народ за какво става дума. А иначе по същество. Уважаеми български граждани, в този чл. 1 на Закона – удължителния закон за бюджета, служебният кабинет, назначен от президента Радев, замразява доходите Ви, първо. Второ, слага срок на тази политика – три месеца. Тоест до края на март, но не си мислете, че това е така. Не мислете оптимистично. Вашите доходи в тази криза, инфлация, цени и скъпотия могат да останат замразени много по-дълго време. Защото в един следващ параграф на Закона се казва, че този срок от три месеца се прекъсва за времето, през което няма Народно събрание. Представете си, че изпаднем в хипотеза, че не се състави кабинет. Президентът, както го е подкарал през Конституцията, може да връчи втория, третия мандат февруари или март, както си реши, защото вече е отдавна оттатък Конституцията. Представете си, че този мандат не се реализира – третият, и отиваме на избори, кога ги виждате тези избори? Сигурно средата на годината – май, юни. Ето този закон на служебния кабинет и това, което сте одобрили повечето групи, означава, че до юни можем да стоим със замразени доходи, уважаеми български граждани. Това е чл. 1. Тримесечен срок, но само ако има парламент. Ако няма, тези три месеца могат да станат и осем. Това правите днес – обричате хората поне половин година, ако няма правителство, на глад и на обедняване. Уважаеми български граждани, тук се съдържат и други интересни неща. С гласовете на – ще видим на кои партии, вижда се от Комисията кои, ще вземем пак отношение да ги назовем поименно кои – на кабинета се разрешава, замразявайки доходите Ви, да изпълни инвестиционни разходи, одобрени от Народното събрание. Вие сещате ли се за какви инвестиционни разходи става дума? Няколко проекта за инвестиционни разходи. Става въпрос за едни самолети за няколко милиарда лева! Днес ще се разреши на служебния кабинет да продължава тези инвестиционни разходи да ги изпълнява, докато Ви е замразил доходите за половин година. Обърнете внимание какво още ще се реши днес в този документ. Ще се разреши на служебния кабинет да взима заеми – 12 млрд. евро. Да обобщя – замразени доходи, незнайно докога, при растящи цени и инфлация, разходи за самолети, освободени днес с решение на Народното събрание за служебния кабинет.

Уважаеми господин Председател! Уважаема госпожо Нинова, Вие приведохте система от аргументи, но Вие не само според мен пропуснахте да кажете нещо много важно, а то е, че с това си решение парламентът

да приведат минималните си заплати в съответствие с 50% от средната работна заплата или 60% средната медианна заплата.

Благодаря, господин Желязков. Госпожо Нинова, съгласен съм с голяма част от аргументите, които изложихте и в Комисията, и в залата. Ние смятаме, че всички направени предложения трябва да бъдат допуснати, тъй като правителство отказа да изпълни Закона и не внесе истински закон за държавния бюджет. (Ръкопляскания от да се направят каквито и да е предложения. Другото, с което съм съгласен, е, че този бюджет, този удължителен закон, най-вероятно ще работи почти със сигурност до юни, ако не и до юли, гледайки как се развиват първи, втори и трети мандат в парламента. Съответно, каквото се приеме днес в тази зала, то ще остане закон поне за половин година. Това, което се случи в Комисията, за мен беше изненадващо, тъй като всъщност дали нещо се допуска, или не се допуска до гласуване, в крайна сметка се сведе до това, дали то има, или няма подкрепа за предложението по същество. много партии не гласуваха разделно за допускане и разделно по същество, а казваха ние въобще няма да го допуснем и затова няма смисъл да го гласуваме по същество. Тоест това беше едно предварително гласуване срещу конкретното предложение. От гледна гледна точка на това според мен, за което днес трябва да си дадем много ясна сметка, е, че с този удължителен закон за някои разпоредби, първо, сме в невъзможност да направим истински бюджет, с истински баланс и с истински дефицит. Ние ще приемем разпоредби, без да има яснота те до какъв дефицит биха довели, без да има яснота какви приходи предвижда правителството догодина и как те се различават от приходите тази година. Не на последно място, това, което виждаме тук, за мен е една абсолютна безотговорност и към фискалната позиция на страната, и към фискалната дисциплина, и към възможността да се води балансирана социална политика. Благодаря Ви, господин Василев. Трета реплика – господин Свиленски. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! Уважаема госпожо Нинова, Вие във Вашето изказване казахте, че народните представители не осъзнават какво правят, когато не допускат предложенията на парламентарната група на „БСП за България“ за разглеждане и когато не допускат размера на минималната работна заплата да стане 850 лв. Не съм съгласен, госпожо Нинова, те осъзнават. Дадохме им възможност 17 пъти от вчера до днес да гласуват против минималната работна заплата. 17 пъти мнозинството в тази зала отхвърли предложението по различни поводи, процедури и начини. Днес вероятно ще им се наложи още няколко пъти да го направят. Само искам да поясня, че освен тези 500 или в тези 500 хиляди български граждани, които остават на минимална и под минимална работна заплата, и които, уважаеми колеги, обричате на глад в предстоящите зимни и следващата година месеци, в това число са 10 хиляди служители на Българските държавни железници, защото техните заплати са свързани с минималната работна заплата, 10 хиляди в „Български пощи“ също на минимална и друга част, свързани с тях. Ето за тези хора помислете и за всички други 480 хиляди, които чакат от Вас и от нас решение днес. Вие не само че не искате да го дискутирате. Вие не го допускате до обсъждане. Госпожо Нинова, абсолютно съзнателно, абсолютно умишлено, абсолютно целенасочено парламентарните групи, които днес цял ден и вчера цял ден отхвърляха предложението на парламентарната група на „БСП за България“, го правят. Не го правят, без да искат. Те знаят какво правят

Господин Гечев, така широко прокламираната евро-атлантическа коалиция в момента ще приеме най-антиевропейския бюджет по всички параграфи и сравнения с политиката, която прилагат европейските страни в момент на кризи. Първо това. Господин Василев, не Ви разбирам! Вие казвате, че не са допустими предложения между първо и второ четене, защото не е внесен основен бюджет. В същото време сте направили такива – и то значителни, и те са одобрени от ГЕРБ. Позволете все пак да видя, айде да не е силна дума – заговор, ама поне съглашателство между Вас и ГЕРБ, защото Вашите предложения между първо и второ са приети, а всичките на БСП са отхвърлени. Може би тази евро-атлантическа с антисоциална насоченост коалиция проговаря.

Например разширяването на помощта за ученици от първи до четвърти клас с 300 лв. еднократна помощ. Приехме го на две четения. Това вече е закон и трябва да се изпълнява, а тук в бюджета отхвърляте възможността той да бъде записан. Питам Ви, като сте, сме приели, по наше предложение, но Вие сте подкрепили и вече е факт едно такова плащане с какъв разум и мисъл изобщо го отхвърляте в бюджета? Откъде ще ги вземат тези пари, за да изпълнят волята на парламента? И не е само това. Приехме някои законодателни промени, които имат отношение към бюджета, и тъй като сме разумни, нормални хора, ние предлагаме те да бъдат вписани и Вие казвате това е недопустимо. По закон било недопустимо. Значи е допустимо залата да приеме увеличение на тези плащания, ама е недопустимо те да бъдат отразени в бюджета. Е, откъде ще дойдат парите? От небето ли ще паднат? Но за едно сте прав, господин Василев, а знаят българските граждани и българският народ за какво става дума, защото съм сигурна, че доста сме ги объркали. Има един главен виновник за това финансово, икономическо и социално състояние на държавата, този, който управлява в момента и отказа да внесе Закон за държавния бюджет за 2023 г. – президентът Радев и неговите изпълнители министър-председателят Гълъб Донев и кабинетът. Оттам тръгва проблемът. Второ, нека обаче ние да не ставаме съучастници на такава политика и на такова поведение, защото, ако приемете всичко това днес, ще носите солидарна отговорност с онези, които допуснаха това да се случва с България.

Други изказвания, колеги? Не виждам. Прекратявам разискванията. Преминаваме към гласуване на заглавието, чл. 1 и § 12. Първо ще подложа на гласуване § 12.

Колеги, искам да мотивирам предложение за прегласуване. Пак да напомня какво гласуваме – данъчният кредит за семейства с деца да стане постоянен и да се увеличи от 600 на 900 лв. на дете на година. Смятате, че тези 300 лв. увеличение на дете ще съборят бюджета и че това не трябва да стане постоянна мярка. Ако смятате така, гласувайте против това предложение и нека целият български народ, който гледа, да реши, че от Бюджетната комисия досега Политическа партия ГЕРБ си е променила мнението по този въпрос. След това обаче да говорим за всякакви видове демографски кризи и така нататък, ще бъде пълно лицемерие. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря, господин Василев. Режим на прегласуване.

Вие се изказвахте, госпожо Нинова. Вие се изказахте, някой друг трябва да вземе. Това е съвместно разглеждане, нека да не импровизираме Правилника, нека някой друг да направи различен вот.

така че не съм по § 12, който гласуваме в момента. В момента не гласуваме чл. 1. Искам да ви кажа, че абсолютен хаос създавате в момента, и то още на първото гласуване. Аз подкрепих и ние подкрепихме това предложение на Асен Василев. Това е целенасочена, последователна политика, която водехме и в правителството – данъчни облекчения за млади хора. Но към Вас се обръщам ГЕРБ, „Демократична България“, „Български възход“. Колеги, Вие сте го подкрепили в Комисията! Комисията му е приела предложението, гласували сте го и с Вашите гласове е одобрено, и Комисията да се създаде нов § 12.

Предложение на народния представител Петър Чобанов, от което е приета буква „а“ относно чл. 83 и 86, букви „в“ и подкрепена по принцип буква „в“, но неподкрепено предложение по буква „а“ относно чл. 90. Подлагам на гласуване така неподкрепеното предложение. Гласували

Във връзка с неприетия § 12 се налага редакционна поправка на подкрепения от Комисията текст

конкретно § 2, ал. 1 и 3 от досега действащия Закон за бюджета, където са разписани тези данъчни облекчения за деца, така че за да останат като текст в бюджета, сега идеята е да върнем обратно първоначалния текст на вносителя по отношение на тези разпоредби. те няма да останат като постоянни в Закона за корпоративното подоходно облагане, а като ги гласуваме тук и подкрепим редакционното предложение и върнем обратно отхвърления чл. 7, който ги посочваше като текст, тогава ще можем да ги възстановим в първоначалния вариант на вносителя. Тоест да има данъчни облекчения за деца в съответния размер, разписани в Закона за бюджета. Така че предлагам тази редакционна поправка,

Ще се опитам да уточня. Във връзка с неприетия § 12 ще гласуваме чл. 1 в редакция по вносител.

Господин Желязков, аз предлагам да минем по предложенията. Има конкретно предложение, което е свързано с отпадането на § 2, ал. 1 – 3, което беше свързано с § 12. Когато стигнем до това предложение, то може да бъде отхвърлено от залата. Но само да кажа – това не означава, че

По-добре от нищо, но със сигурност не мисля, че това е политиката, която това Народно събрание трябва да провежда. Но за да не правим пълен миш-маш, дайте да минем по предложенията така, както са направени. Като стигнем до съответното предложение, ще кажем, че тъй като § 12 не беше приет, може това предложение да бъде променено. Уважаеми господин Председател, колеги! За да доизясним. След отхвърлянето на допълнителните увеличени данъчни отстъпки за децата, ако сега гласуваме за, оставяме старите наполовина данъчни отстъпки за децата. Ако гласуваме против, се връщаме на 861 г. Това е положението! Мисля, че всички разбраха за какво иде реч! Но още от самото начало, господин Председател, възниква тук пълен хаос, защото антиевропейска политика се провежда. Накрая посегнахте и на отстъпките на децата. Срам и позор!

редакционната поправка, която се направи в § 2, ал. 1 – 3, допуска да има и да се прилага като политика това данъчно облекчение в размерите, които бяха досега, и беше последователна политика, въведена 2021 г., с размери по 40 лв. на месец и увеличена с бюджета за тази година до размери 50 лв. на месец на дете и удвоения размер на деца с увреждания. Тоест ние продължаваме политиката, но запазваме нивото, което беше достигнато през настоящата година и е по-високо от първоначалния вариант, който беше 40 лв. Така че двете предложения са различни и предлагам да подложим на гласуване редакционната поправка, така както

Защото това, което е предложение от политиката на предходния кабинет – да, беше много добро, но предложението беше много ясно. Ако бяхте го приели, сега щеше да има облекчение по 900 лв. Преди няколко дена говорихме за демографската катастрофа и демографската криза. Е, така ли се бори демографска катастрофа и демографска криза, уважаеми колеги от Политическа партия ГЕРБ, като правим същото нещо, което е било досега? Аз наистина Ви моля: нека да се концентрираме и да направим един бюджет, който да даде възможност на хората да се чувстват по-добре, а не това, което в момента Вие правите. Господин Чобанов изчете в конкретика каква е редакцията, която се получи след неприемането на § 12. В момента гласуваме текста на вносителя с отразената редакция от Комисията по предложение на Петър Чобанов, без неподкрепеното предложение, което отхвърлихме, с включеното предложение на Асен Василев и Кирил Ананиев и с изключване на предложението на Асен Василев, което беше неприето по § 12. Подлагам на гласуване.

Заповядайте, господин Митев, за различен вот. Гласувах „въздържал се“, защото не стана ясно на залата каква е причината една мярка, която беше приета единодушно на Бюджетна комисия, да бъде отхвърлена в зала. Ще помоля представителите на „Демократична България“ и на ГЕРБ, които подкрепиха това предложение на Бюджетна комисия вярвам, че има разумни аргументи за това, не искам да спекулирам, че това е някаква задкулисна уговорка или че това е коалицията на „Хайде да прецакаме младите хора“, не искам да влизам в тази риторика, но понеже тази мярка отговаря много конкретно на Вашите стремежи и обвинения, че няма таргетирани мерки. Това е една изключително таргетирана мярка. Тя засяга младите семейства с деца и семействата, които гледат деца с увреждания. Може ли да обясните по някакъв начин – да не трябва да Ви обиждам лично един по един, за да може да вземете думата, и да кажете какво налага, какво промени Вашето мнение в тази една седмица, която измина? Сигурен съм, че има разумно обяснение.

различен вот. И ако няма от друга парламентарна група, господин Гуцанов – трети. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър-председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми народни представители! Аз гласувах против това, първо, с аргументите, които каза и колегата Искрен Митев – няма как при тези обществени очаквания на хората за някаква подкрепа във време на криза и във време на инфлация, не знам дали господата от ГЕРБ влизат в магазините и да гледат за какви цени става въпрос и по този начин да лишават от подкрепа хората с деца. Защото за тях гласувахме сега, в момента. Сигурно от кумова срама или от хорска срама, как да го кажа – в Комисията, защото там е по-индивидуално, по-така, са гласували за, тук, скрити зад някакво мнозинство от 240 гласуващи, гласуват хитричко. Аз бих помолил колегите да изкарат всички как са гласували точно по това предложение на „Продължаваме Промяната“ за данъчните облекчения за за деца, за да видят каква е социалната чувствителност на колегите от ГЕРБ – изцяло насочено гласуване срещу интересите на тия хора. На мен не ми стана ясно също защо през цялото време се маскирате като социално отговорни, а когато дойде моментът да вземем решение, гласувате обратно? Ще Ви тежи на съвестта това и не знам – дано да Ви се отрази на следващите избори, които се задават, върху резултатите. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН Мая Димитрова – трети различен вот, обяснение. Не, ние бяхме против – 17 човека! Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Няколко думи за различния вот за този, който е различен от по-голямата част от залата. Преди малко колегите говориха за антиевропейска политика. За съжаление, това, което отхвърлихте, и това, което не допуснахте отхвърлихте по-голямо данъчно облекчение за родителите с едно дете – от 600 на 900 лв., не допуснахте разглеждане на минимална работна заплата от 850 лв., даже не допуснахте разглеждане, камо ли дебат в зала! Като Като българи, като български граждани, ние се стремим да имаме доходи, равни на европейските доходи. Затова предложението ни беше минималната работна заплата да бъде една втора от средната заплата за страната. Колеги, това, което правите в тази зала, не е антиевропейска политика. Това е антибългарска политика и много моля всички български граждани да обърнат внимание на хората в тази зала, които всъщност, вместо да работят за българските граждани, за тези, които са ги избрали, работят срещу тях! Запомнете, български граждани!

Член 2. Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители, № 48-254-04-41.

Предложение на народния представител Петър Чобанов и група народни представители, № 48-254-04-44. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 4, като накрая се добавя „както и външен държавен дълг чрез заеми по инструменти на Европейския съюз и от международни финансови институции, включително за финансиране на проекти и програми“. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 5, като в текста преди т. 1 думите „както следва“ се заменят с „по“, а в т. 1 – 5 думата „по“ се заличава.

„Кметът на общината може да финансира разходи за местни дейности в размери, по-големи от разходите за същия период на предходната година, до размера на собствените приходи на общината за съответния период, бюджетните взаимоотношения с централния бюджет и с други бюджети и сметки за средства от Европейския съюз по чл. 45, ал. 1,

„Чл. 7. В срока по чл. 1 неусвоените към 31 декември 2022 г. средства по бюджетите на общините от трансфери по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „а“ от Закона за публичните финанси, постъпили през предходни години, с изключение на тези във функция „Образование“, могат да се разходват за делегираните от държавата дейности във всички функции, в т.ч. за капиталови разходи, ако това не противоречи на условията, определени в нормативния акт, с който са одобрени.“ Предложение на народния представител Петър Чобанов, № 48-254-04-43. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде чл. 8: чл. 8: „Чл. 8. (1) В срока по чл. 1 неусвоените към 31 декември 2022 г. средства по бюджетите на общините от трансфери за други целеви разходи, постъпили през 2018 г. и 2019 г. на основание актове на Министерския съвет, за обекти, за които към 1 януари 2023 г. има обявена процедура по чл. 18, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и тя не е прекратена,

Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде чл. 9: „Чл. 9. В срока по чл. 1 неусвоените към 31 декември 2022 г. средства по бюджетите на общините от трансфера за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища, постъпили през 2019 г., 2020 г., 2021 г. и 2022 г., може да се разходват през 2023 г. за дейностите по зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища съгласно съответната наредба по чл. 36 от Закона за пътищата, както и за придобиване на дълготрайни материални активи за снегопочистване на територията на общината по решения на общинските съвети и за материали за обезопасяване срещу хлъзгане.“

на последиците от бедствия, за обекти, за които към 1 януари 2023 г. има обявена процедура по чл. 18, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и тя не е прекратена, и/или изпълнението на дейностите и разплащанията за обектите не са приключили, се разходват за същата цел през 2023 г., като при остатък той се възстановява по отделно открита банкова сметка на централния бюджет на името Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на Министерството на вътрешните работи в Българската народна банка до 15-о число на месеца, следващ месеца на завършване и разплащане на обектите, за които са предназначени. Операциите и наличностите по тази сметка се отразяват в отчетността на централния бюджет и не се включват в бюджета на Министерството на вътрешните работи. Възстановените Възстановените суми се отчитат по централния бюджет и по бюджетите на общините като възстановени трансфери. (2) В срока по чл. 1 неусвоените към 31 декември 2022 г. средства по бюджетите на общините, отпуснати през 2020 г. и 2021 г. от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, се разходват за същата цел през 2023 г., като при остатък той се възстановява по реда на ал. 1.“ за разглеждане и гласуване предложение на Корнелия Нинова и група народни представители, № 48-254-04-41, за изменение и допълнение в чл. 2. Моля, режим на гласуване.

чл. 10. Заповядайте за процедура, господин Василев. Благодаря, господин Желязков. Правя процедура членовете да бъдат гласувани разделно член по член, така че да можем за всеки един член да гласуваме. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН Подлагам на гласуване така направеното процедурно предложение за разделно гласуване. (Шум и реплики Не искате ли да го подложим на гласуване? Гласуваме.

Вие току-що нарушихте Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, като подложихте на гласуване нещо, което всъщност не трябва да се подложи да се гласува. Съвсем нормално е, когато се говори особено за такъв огромен законопроект, като удължаване на държавния бюджет, гласуванията да бъдат точка по точка това, което направи Асен Василев, е ясно да Ви флагне, че е необходимо да се гласува точка по точка. Моля да отмените това гласуване и при обявяването на гласуванията да са точка по точка. Благодаря. Благодаря, господин Сабрутев. Всичките изчетени текстове са подкрепени от Комисията и винаги, когато се е искало разделно гласуване, се е подлагало на гласуване, така че Народното събрание взе своето решение. Заповядайте за изказване,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Бих искал да направя коментар на два взаимносвързани члена, които се предлага да гласуваме – чл. 4 и чл. 7. Член 4 касае дългосрочната кредитна прогноза и необходимостта от теглене на допълнителни заеми.

когато за първи път колегите от ГЕРБ предложиха одобряването на тегленето на заеми в размер на 16 млрд. лв. за три години. Тази практика беше непозната за Европейския съюз и извън него, тъй като навсякъде по света се гласува година за година какъв ще е държавният дълг.

И какъв е проблемът? Някой ще каже, че всъщност спрямо брутния вътрешен продукт това число не е толкова голямо, но увеличението на дълга с 50% крие доста такива неясни тайни, бих казал, които търсят отговора и колегите от служебния кабинет трябва да отговорят. Тези 24 млрд. лв. заеми и увеличение на дълга на България с 50% спрямо средногодишната прогноза и гласуването на парламента от 2015 г. – къде отиват точно тези пари? Как така ние ще гласуваме 12 млрд. евро емитиране на дълга на българската държава, без да знаем къде отиват тези 12 млрд. евро?! Не е ясно нито една стотинка къде отива, по какви пера на бюджета, с какви разчети, с какви икономически очаквания, социални, ако щете, и политически ефекти. Тук няма абсолютно никакви данни, никаква информация, поради простата причина, че не е внесен бюджет като закон за 2023 г. г. Тъй като не е внесен такъв бюджет, аз мога само да предполагам, че една от причините да не бъде внесен такъв бюджет е да не разберем къде ще отидат тези пари от държавния дълг, тъй като, ако беше внесен бюджет за 2023 г., Законът за бюджета задължава всяко правителство да посочи не всеки милион, не всеки милиард евро, а всяка стотинка къде и защо отива. Тук това, което се предлага в чл. 4, има едно неясно обяснение в чл. 7, т. 5, където пише, че парите ще бъдат изразходвани в пета точка на проекти за инвестиционни разходи, одобрени от Народното събрание. вече беше споменато какви са тези инвестиционни проекти, колеги, които сме одобрили в Народното събрание. Може би са някакви съвременни технологии, може би развитието на българската електроника, може би разработването на нови продукти?! Може би развитието на някакви нови отрасли и подотрасли чрез публично-частно партньорство, но няма такова нещо! Единствените инвестиционни проекти, които тук сме одобрили, и то не всички, а доста от нас бяха против, това са така наречените инвестиционни проекти за закупуване на бойни самолети и военна техника, основно на бойни самолети. И тук всеки икономист ще се обърка, тъй като какво значи инвестиционен проект. Под това псевдопонятие се крият разходи, които носят чисто икономически само загуби, защото, където има инвестиционен проект, никъде по света не се утвърждава никакъв инвестиционен проект, ако не е ясно каква е неговата инвестиционна възвръщаемост. И аз се питам – каква е инвестиционната възвръщаемост на самолетите на чертежи?! Не само че тя е нула, но има допълнителни разходи на бюджета, което е съвсем логично, по поддръжката на тези самолети и тяхната експлоатация. Нещо повече, това въобще не са инвестиционни разходи и няма как да бъдат одобрени и подкрепени тези огромни допълнителни тегления на държавен дълг, при положение че в договорите, които бяха подписани, на практика се изключва промишленото коопериране между България и компанията Lockheed Martin, за които инвестиционни проекти става дума, поради простата причина, че в договора пише съвсем ясно, че ако ще има промишлено коопериране, тоест някакво инвестиционно сътрудничество, то ще бъде срещу допълнително заплащане от българска страна, което не е включено в договора следователно никаква инвестиционна възвръщаемост. Тук става дума за теглене на заеми, които ще предизвикат допълнителни тегления на заеми без никаква инвестиционна възвръщаемост. И в заключение, няма как да подкрепим и затова ние гласувахме заедно с колегите от партията на Промяната да се гласува член по член, защото, при положение че ни се предлага текст, с който искаме да натиснем зеления бутон за 12 млрд. евро, без да знаем къде ще отидат тези пари, това е абсолютно недопустимо! И моят призив към колегите от служебното правителство е: ако обичат, да излязат тук и да обяснят къде ще отидат тези 12 млрд. евро по съответните пера, за да сме сигурни народните представители, че като теглим тези заеми, които ще ги изплаща българският народ, да знаем къде ще отидат тези пари. Благодаря Ви.

дискусията, която се провежда тук, често си служим с произволни твърдения, едно от които беше направено и в конкретното изказване, а редица други бяха направени преди това, а именно, професор Гечев, вижте какво пише в чл. 4. Пише, че това са вече одобрени програми, които са в сила. Няма нови 12 милиарда, няма 24 милиарда, няма подобни неща, написани в този член! Просто пише, че това е съществуваща програма от 12 млрд. евро, която е била заложена, и тя е увеличение на предходните 8 милиарда и после 10 млрд. евро, а и тя вече е била заложена в Закона за държавния бюджет за 2022 г. Тоест няма 12 млрд. евро, няма допълнително задължаване на бъдещите поколения и такава програма не се гласува от служебния кабинет! Просто е посочена тук като възможен източник, който да се използва като възможен механизъм, който да се използва да се емитира дълг в строго определените норми от Закона за публичните финанси, а именно до размера на рефинансиране на падежиращ през този период, през който няма да имаме парламент, дълг.

има възможност тя да бъде използвана, а и същите контрагенти, които са ни по програмата, да бъдат използвани, ако служебният кабинет реши да излезе на международните пазари и да емитира дълг в строгите рамки, които му е позволил Законът за публичните финанси, а именно до размера на рефинансирането на падежиращ през следващата година дълг. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря Ви. Министър Велкова, заповядайте. След това втора реплика ще вземе господин Гаджев. Уважаеми народни представители, така, както е разработен удължителният закон – служебното правителство, и редовно правителство да е, не може да тегли дълг повече от от размера за рефинансиране на дълга. Това е ограничение, което е от Закона за публичните финанси, така че повече от падежа, който имаме на 26 март от приблизително 3 млрд. лв. дълг, няма как да изтеглим. Този текст, който визира професор Гечев, дава право, ако се наложи, да се изтегли подобен дълг за рефинансирането през март месец и да не се минава през ратификация в Народното събрание.

отново някои неща, които тотално не са верни, затова е хубаво поне да прочетете фактите. Ако погледнете Решението на Народното събрание отпреди един месец, което одобряваше втория пакет самолети, вноската за догодина е 21 млн. долара,

Като говорим за проекти, които трябва да се изпълнят през 2023 г., това е и строителството на корабите, които Народното събрание прие преди няколко години, включително с гласовете на БСП, които Вие подкрепихте, и корабите – догодина им предстои 180 милиона плащане по разсроченото плащане, които се строят в българска корабостроителница, между другото. Така че, ако Вие сте прав и се случи това нещо, което предлагате, реално ще се спре строителството на бойните кораби, ще се спре модернизацията на армията като цяло, самолетите, пак казвам: 40 млн. лв. не е голяма драма на фона на целия бюджет за отбрана, и по този начин разбирам, че вече БСП за втори път днес казва, че е против модернизацията на армията, против възможностите, които да се дават за военнослужещи, и не иска да дава пари за отбрана, това го повтаряте днес вече втори път, но повярвайте ми, не е правилна позиция.

не знам дали залата разбра Вие против какво сте. Аз от Вашите думи разбрах, че сте против харченето на пари безразборно, но това, което не разбрах и още не мога да разбера, е защо ГЕРБ и „Демократична България“ гласуваха против увеличаване от 600 на 900 лв. на данъчния кредит за млади семейства. Моля Ви, понеже те явно не искат да обяснят на залата и на гражданите, ние ще трябва да спекулираме, явно на всяка реплика изказване ще трябва да правим, явно ние ще трябва да разнищим този случай и да видим какво се случва – има ли задкулисни уговорки, или има реални аргументи. И понеже те отказват да дадат реални аргументи, отказват да дадат какъвто и да е аргумент в посока, смятам, дълбоко в себе си вярвам, че това те са го направили с някаква добра цел, и понеже ние не можем да разберем, ще Ви поканим Вие да дадете Вашето предположение, защо според Вас „Демократична България“ и ГЕРБ отказаха да вдигнат с 50% помощите за млади семейства. Благодаря.

колегите от партия ГЕРБ и служебния кабинет, назначен от президента господин Радев – няма никакво съмнение за това. (Шум и реплики.) Второ, много добре знаем как е емитиран дългът и какви са правомощията на служебния кабинет и на всяко правителство да ползва този дълг. ние не чухме защо има значителна част от дълга, който не е усвоен, и както самата колежка – министър на финансите, каза, че са отишли средствата към фискалния резерв, тъй като те не са усвоени, и второ, не са изтеглени в пълния размер. Затова искахме Закон за бюджета за 2023 г., за да разберем защо не са усвоени, колко са отишли от заемните средства във фискалния резерв, в какъв период, как ще бъдат използвани и така нататък. без да имаме разписан бюджет за 2023 г., ние няма как да направим оценка на тези разходи. Второ, по отношение на инвестиционните разходи. Недейте да заблуждавате за първите 40 – 50 милиона, които плащаме само от 2023 г. Вие защо не казвате, че всъщност нелинейно растат разходите 2024-а, 2025-а, 2026-а и 2027 чертежите, превърнати в самолети в края на 20-те години или началото на 30-те, ние ще сме платили и вторите осем самолета, преди да са кацнали в София – това е истината. Така че залагаме от бюджета от следващата година да плащаме чертежи, след като в историята на Европа не знам такъв случай, да се правят два транша, два пакета плащания, при положение че първият договор е стъпкан, съсипан и не се осъществява. И тук ние искаме примерно за минималната работна заплата, нетно в крайна сметка ще струва на бюджета около 500 млн. лв. след ефектите на ДДС и акциза от тези 1 милиард,

И ние не сме против превъоръжаването на Българската армия, но нито превъоръжаваме армията – имаме цветни снимки на чертежи. Не дай си боже да се случи нещо, ние сме на границата на войната тук няма самолети, няма пари, няма помощи за българчетата в българските семейства, няма увеличение на минималната работна заплата при такава инфлация – 12 – 14%, има срам и позор за тези, които размотават парламента и лъжат хората, и то преди Коледа. Благодаря Ви.

така че ще Ви дам разбивка на фискалния резерв, за да имате предвид какво е състоянието на фискалния резерв към 20 декември 2022 г. Фискалният резерв към тази дата е в размер на 13 милиарда, от тези 13 милиарда 3 млрд. и 700 са Сребърният фонд; 6 млрд. и 100 са европейски средства – средствата на Националния фонд и на Държавен фонд „Земеделие“; 200 милиона са средствата на Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса; на автономни бюджети 1 млрд. и 600, това са държавни висши учебни заведения, Българската академия на науките, Столичната община

Всичко това прави 14,6 милиарда, което означава, че централният бюджет е на минус с 1 млрд. и 600. Благодаря. Процедура, господин Гуцанов. този закон за бюджета става твърде опасно, даваме възможности за инвестиционни разходи, даваме възможности за теглене на огромен кредит от около 12 милиарда, не се допуска обсъждане на минималната работна заплата, не се съобразяваме дори с европейските директиви, не се допусна възможността от 600 на 900 лв. да стане облекчаването за младите семейства. Имам чувството, че на много хора в залата не стана ясно за какви точно инвестиционни проекти и разходи иде реч. Затова моля, уважаеми господин Председател, министър председателят на Републиката е тук, нека той да даде неговите обяснения и виждания за какви разходи става въпрос, евентуални, и за какво са заложени всичките тези 12 милиарда. Мисля, че така е редно, в крайна сметка затова присъства премиерът на държавата тук, а не просто да бъде като присъствие. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН

какво представляват тези 12 млрд. евро заем. Много добре, преди аз да заема място на трибуната, преждеговорившите обясниха как се движи това увеличение на тези 8, 10, 12 млрд евро. Не знам дали от неразбиране, или от нежелание да се вникне в това какво представляват тези 12 млрд. евро – министър Велкова обясни, че това е за гарантиране на падежи, които предстоят през месец март тази година за покриване

Вие сте били преки участници в гласуването на тези 12 млрд. евро. Що се касае до инвестиционните проекти, те са свързани с модернизацията на Българската армия. Така че и това също е минало през залата в Народното събрание, също е гласувано и одобрено от Народното събрание, така че да внушавате на българските граждани, че има нещо скрито, нещо задкулисно, което минава през Закона за удължаване действието на държавния бюджет на Република България за 2022 г., който да действа през 2023 г., не сте прави. Този бюджет не бих казал – отговарям и на предходните изказвания от Вашата група, не бих казал, че не е социален, дори напротив, всичките 6,6% дефицит… …са преди всичко от социални разходи, които са гласувани през 2022 г. с актуализацията на бюджета от юли месец и актуализацията на пенсиите от месец октомври тази година. Също така не разбирам защо Народното събрание трябва да приема размер на минималната работна заплата. Това винаги е било функция и задължение на Министерския съвет след консултации със социалните партньори, каквито се провеждат и днес. Така че да се изземват едни функции от изпълнителната власт и да се вменяват в задължение… Представете си, че се налага минималната работна заплата да бъде променена през месец, в който няма Народно събрание, не функционира Народното събрание, Кодексът на труда не може да бъде променен с размера на минималната работна заплата. Това са просто манипулации. Благодаря Ви.

че Народното събрание се опитва да изземва някакви функции на Министерския съвет и да определя какво ли не. Значи, ние въвеждаме правило за определяне на минималната работна заплата, с което задължаваме Министерския съвет да го спазва, и в това правило пише: „минимум 50% от средната работна заплата за страната“. Господин Министър-председател, ако желаете, определете я на 100% от средната работна заплата. Ако искате, определят я на 50% плюс 1 лв. Това е Ваше право. Никой не Ви го отнема. Така че не въвеждайте в заблуждение българските граждани за това, което прави Народното събрание, и да внушавате, че си надвишава някак си правомощията. Така че, ако решавате дори по средата на годината, на всеки месец, ако искате я вдигайте, над

Уважаеми господин Председател, господин Премиер, госпожо Министър, дами и господа! За нас от „Демократична България“ е критично важно да запазим бюджетната стабилност, да запазим 10-процентния личен данък, да запазим 10-процентния корпоративен данък. Защото натрупването на предложения за допълнителни разходи всъщност означава, те не го и крият – левите, те казват така: хайде да направим много допълнителни разходи, утре ще вдигнем и данъците. Това казват. Това за нас е абсолютно недопустимо. Това ще бъде ограничително за икономическия растеж, това ще спре развитието на България. Само че, колеги, обяснявам Ви, че ние не спекулирахме, когато тази зала не ни послуша, и приехте седем диференцирани ставки по ДДС – седем на брой, и не ни послушахте, на обща стойност 520 млн. лв. Ние не излязохме да обясняваме кой го е направил това и защо. И забележете! Когато Ви попитахме – ама дайте да оценим първо ефекта, защо го въвеждате за брашното и за хляба, като тези мерки са до 1 юли, можем да оценим ефекта тогава и после да помислим какво правим, защо го правите за ресторантьорите, като при част от тези хора не можеш място да си намериш да седнеш, а не подпомогнете само тези хора, които имат нужда от помощ? Защо го правите за всички? Защо не го таргетирате? Пак не ни отговорихте. Общо тези мерки са 520 млн. лв. Нашата критична и основна цел е дефицитът да бъде овладян, България да стане член на еврозоната, което означава ниски лихвени проценти, инвестиции, растеж на икономиката, да влезем в Шенген. Защото този популизъм, който е плъзнал, може да разруши всичко, колеги, и е наша обща отговорността да го спрем и да бъдем изключително разумни в своите действия. Тук чухте ли един колега преди малко какво каза, че той е за всякакви допълнителни разходи, ама пита защо взимате дълг. Казва – да, аз съм за разходите, ама вика – не взимайте никакви дългове, това обясняваше тук, от трибуната. Това възможно ли е според Вас? Всеки разход на практика трябва да бъде финансиран и ако не може да бъде финансиран от бюджета и е финансиран за сметка на дефицит, води до дълг, тоест дефицитът, колеги, директно води до дълг. Затова става въпрос. Така че нашето силно желание и послание към всички Вас, колеги, е днес да бъдем отговорни, защото това е нашата България, а когато бъде избрано редовно правителство, което се надяваме да е скоро и ние ще направим от „Демократична България“ възможното това да бъде така, на всички тези политики там им е мястото. Благодаря Ви. Благодаря, господин Димитров. Реплики има от Борислав Гуцанов, Димо Дренчев и Искрен Митев. (Шум и реплики.) Извинявайте, господин Добрев, ще вземете думата по-нататък. Председател. Уважаеми господин Министър-председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Уважаеми господин Димитров, никога от БСП не сме казали за вдигане на данъци. Не знам къде го чухте това нещо и откъде го интерпретирахте в момента? Но сме говорили, че ще спрем кражбите, които са около 10 милиарда на година в България, и всички знаят за какво иде реч. Защото, ако тези 10 милиарда бъдат овладени, няма да има нужда нито да се теглят дългове, нито да коментираме социалната програма! Уважаеми господин Министър-председател, тъй като Вие казахте – 6,6%, но ако бяха приети всички предложения, а както виждате, дотук не е прието нито едно предложение. Така че Ви моля, когато коментирате от трибуната – и аз се радвам, че Вие го коментирахте, защото това е смисълът на дебата в Народното събрание, по този начин да се вземе най-доброто решение, но нека да се говорят нещата такива, каквито са. А що се отнася до превъоръжаването на Българската армия, идеите за това превъоръжаване тръгнаха именно от БСП преди години, но не по този начин, по който то се извършва в момента не по начин, по който се купуват самолети, които дори не се знаеше кой ще ги произведе – в кой завод по-точно, извинявайте – преди години, и сега се поръчват втори самолети. Извинявайте, но един служебен кабинет наистина мина границите, когато започна да коментира дългосрочни програми на страната ни.

ще Ви дам някаква възможност. Димо Дренчев беше за втората реплика. Господин Председател, колеги! Господин Димитров, съгласен съм с Вас, че няма как да гласуваме тук всички разходи, които са предложени от популистите, и да запазим финансовата стабилност. Напротив, в момента популистите бракониерстват в бюджета и ще го направят на нищо. Имам две забележки. Първо, може би наистина заведенията са пълни в радиус около един километър от жълтите павета, но по страната това не е така и ресторантьорите имат нужда от подкрепа. Може би в София – не, на „Витошка“ – не, на „Оборище“ – не, но по страната имат нужда. Другото, което е, няма как да обещавате на Вашите избиратели, че ще имаме ниски бюджетни дефицити, че ще имаме ниски данъци и ще бъдем в еврозоната. Такова животно в еврозоната няма. Всички страни, които са там, имат висока задлъжнялост, високи дефицити и високи данъци. Благодаря Ви.

прави Ви чест, че от всички, които бяха поканени да се обосноват за предното си гласуване, Вие бяхте единственият, който излезе, за което Ви благодаря. Имате ясен аргумент. Аз, разбира се, не се съгласявам с него. Смятам, че българската икономика – тези 200 милиона, които току-що спестихме, 200 милиона, които не дадохме на младите семейства, смятам, че те съществуват в българския бюджет, защото в българския бюджет в момента приходите са изключително силно подценени, а разходите са надценени. Това ще стане ясно към края на годината. Относно мярката за премахването на ДДС на хлебните продукти и на брашната. Последната статистика, която излезе, е, че след приемане на тази мярка всъщност със средно около 17% е намаляла цената на хлебните изделия. Мога да Ви предоставя тази разпечатка. Ако питате откъде могат да бъдат взети тези пари и как да бъде стабилен бюджетът, може примерно да вземем някакви мерки и да обърнем внимание на сивата икономика в България. Както знаете, тя е над 20%, даже 21,6% от данните от 5 декември. Така че, в обобщение, благодаря Ви, че имахте смелостта да излезете, да заявите и да кажете какъв е Вашият аргумент, за разлика от колегите от ГЕРБ. Смятам, че Вашият аргумент не е достатъчен, но въпреки това го изложихте. Надявам се в бъдеще да комуникирате предварително тази информация и да стане ясна Вашата позиция, преди

Господин Председател! Уважаеми колеги, благодаря за репликите. Колегата от ВЪЗРАЖДАНЕ каза, че не може да си с нисък дълг и да си в еврозоната. Колеги, страната с най-нисък дълг, с най-нисък дълг в Европейския съюз, е в еврозоната и това е Естония.

Колеги от „Продължаваме Промяната“, съгласен съм господин Митев, само че искам да Ви кажа следното нещо: за да има мерки срещу сивата икономика, трябва правителство – и то трябва не служебно правителство, цялото ми уважение към колегите, трябва правителство, зад което да има политическо мнозинство тук и да взима сериозни мерки. Вие как си представяте в момента, че приходните администрации работят по отношение на трудните проверки. Как си го представяте това?! Ми не работят както трябва. Как ще стане, като няма гръб зад тях, като няма зад тях категорично мнозинство? Как ще стане тази борба със сивата икономика?! Отсега да Ви кажа, че нищо няма да стане, докато не изберем сериозно, отговорно, стабилно правителство тук заедно, няма да стане всичко това. Също да Ви кажа следното нещо. Ако не бъде съставено правителство, догодина ще дойдете Вие, господин Митев, ето там при нас, да ни стиснете ръката и да ни кажете: „Правилно тръгнахте да ограничавате разходите, защото това е било важно.“ Това е моя прогноза, да видим кой е прав. Защото, истината е, че ни чакат много трудни месеци, много трудни времена. Ако сами не ги направим по-добри, ако отиваме пак на следващите избори, искам да Ви кажа, че положението ще бъде фискално много, много сериозно и ще трябват трудни мерки, каквито не са предприемани много отдавна, за да се справим. Колкото до колегите от БСП – сега, възпитанието ме спира да назовавам имена, но да Ви кажа, колеги, там има Ваш колега, който ми обяснява как няма никакъв проблем да утроим корпоративния данък и то било даже хубаво, ако искаме да се развивала България както трябва, той трябвало да стане от 10 на 30%. Сега, знаем се и няма да влизаме в персонален разговор. Но ние от „Демократична България“ казваме – искаме си десетпроцентния корпоративен данък, десетпроцентния личен данък и няма да допуснем тяхното вдигане именно за да се запази доброто развитие на България и да го ускорим. За да ускорим развитието, тези данъци трябва да се запазят, което означава дефицитът да бъде в контролирани размери, колеги. Да не го изпускаме нито за момент – това е нашата теза, затова днес сме консервативни и изключително внимателни, разберете ни, а утре ще видите, че сме и прави. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от За изказване – Асен Василев. Благодаря, господин Минчев. Ще започна оттам, където господин Димитров завърши. Господин Димитров, не знам дали обърнахте внимание на два листа хартия, които след много настояване и около два месеца и половина чакане най-накрая получихме в Бюджетната комисия. Господин Гечев ги изиска, след това Комисията ги изиска официално с писмо и най-накрая ги получихме на последната Бюджетна комисия. Тези два листа хартия съдържат две версии на консолидирана фискална програма за 2023 г., разработена от служебния кабинет. Едната версия е с бюджетен дефицит 3%, другата версия е с бюджетен дефицит 6,6%. Аз си направих труда да сравня двете версии. Разликата – в едната имаме общ дефицит за годината, тези 3% са 5 млрд. 970 млн. лв., другата са така широко прокламираните 11 млрд. 554 млн. лв. Разликата е 5 млрд. и 500 млн. лв. допълнителен дефицит в 6-те Сега да видим как се получават тези 5 млрд. и 500 млн. лв. допълнителен дефицит. Първо, приходите в програмата, в която има повече харчене, са с 500 млн. лв. по-малки. Това, ако някой в залата може да ми го обясни, който има каквото и да е икономическо образование, ще дойда наистина да му стисна ръката. Как при повече разходна част правителството събира с 500 млн. лв. по-малко приходи?

при условие че тази година не успяхме да похарчим осем милиарда и половина. Другите 2 млрд. и 100 милиона разлика са в издръжка текущи ремонти, ток и вода на учрежденията. Общо 3 млрд. 711 милиона от тези останали 5 милиарда всъщност отиват за капиталови разходи и издръжка – все пера, от които може да се краде където стоят всякаквите видове обществени поръчки, които знаем колко кристално се провеждат. И разликата между тези два дефицита – между 3-те процента и този пагубен дефицит от 6%, който се прокламира всъщност за допълнителни разходи за държавни заплати и социални разходи, взети заедно, остават милиард и триста. Спомняте си на първо четене, че аз казах, че цялата тази дискусия е базирана на една голяма лъжа, защото това не включва даже осъвременените параметри на тазгодишния БВП и нормални параметри за БВП догодина. Тук работим изцяло с разчети на служебния кабинет – два варианта. Неслучайно те бяха крити много дълго време. И тези разчети ни казват, че натоварване на бюджета от социални разходи няма извън нормалния ръст, който бюджетът предвижда на приходите. Натоварването идва от допълнителни разходи за издръжка, допълнителни капиталови разходи и планирани по-малко приходи. По-интересното обаче в това е, че вместо да се внесе нормален бюджет, където правителството контролира салдото и казва: то ще бъде 3% и никой в Народното събрание не може да го пипне, и тогава може да имаме истинска дискусия кое колко струва, откъде могат да се вземат средствата, нормално ли са направени приходите. Ние в момента обсъждаме един осакатен закон, в който няма нито едно число. И това, което Вие казвате, е, защото правителството не е спазило Закона и Конституцията и не е внесло държавен бюджет до 31 октомври, дайте да замразим всички разходи такива, каквито са, защото, забележете, ако правилно съм Ви чул, НАП и „Митници“ не могат да си съберат сборовете, защото били управлявани от служебен кабинет. Мисля, че правилно Ви разбрах. Ако казвате това, това е нещо много страшно. Това означава, че според Вас е нормално НАП и „Митници“ да не работят, когато има служебен кабинет, а НАП и „Митници“ да не работят означава, че определени фирми не плащат данъци. Аз мога да Ви уверя, че когато бях служебен финансов министър, НАП и „Митници“ работеха и събирахме данъци значително над това, заложено в бюджета. Така че служебният кабинет не е извинение за това НАП и „Митници“ да не работят, а още по-малко да се каже НАП и „Митници“ не работят, затова дайте да не планираме разходи в бюджета и да планираме по-ниска приходна част. Извинете ме, но това е пълно безобразие! последно, знам че пресрочвам малко времето – три милиарда за рефинансиране на дълга месец март догодина бяха включени в тазгодишната дългова програма. В момента в БНБ стоят 13 милиарда 675 милиона на сметка за правителството, от които 4,5 милиарда са неприкосновени, както пише по Закона за бюджета. Значи има едни 9 милиарда, които могат да се ползват за рефинансиране, за плащания, за каквото правителството иска. От тях 3 милиарда ще отидат за рефинансиране. Мисля, че 6 милиарда са предостатъчни, за да може да се изкара първото тримесечие, госпожо Велкова. Благодаря. Благодаря, господин Василев. Заповядайте, госпожо Министър. За реплика – Делян Добрев, Венеция Ангова, и Мартин Димитров. Благодаря. Уважаеми народни представители, по отношение на двата варианта, които представи Министерството на финансите в Бюджетната комисия на Консолидираната фискална програма, разликата във варианта, в който се постигнати 3% дефицит, намалените с 500 милиона приблизително приходи, тъй като там е работено с допускането, че всички намалени ДДС ставки, намалени акцизни ставки ще бъдат възстановени от 1 януари, така че то вече има решения по отношение на данъчните закони, така че това е едно допускане, което така и така си остава просто едно допускане. По отношение на капиталовите разходи – това, което прави впечатление на база изпълнението за тази година, европейските средства, разходите по Плана за възстановяване и устойчивост не се усвояват, те се прехвърлят и се натрупват в следващата година, тъй като, ако не бъдат извършени тези разходи, няма да получим второ и трето плащане, защото има инвестиционни проекти, които трябва да се случат. Другото, което се случва, следващата година е последна година на разплащания на стария програмен период, което също увеличава капиталовите разходи и води до увеличение на разходите за издръжка, тъй като част от европейските средства се разходват и чрез разходи за издръжка, а не само през капиталовите разходи. По отношение на работата на НАП и „Митници“. Мога да кажа, че НАП и „Митници“ работят и постигат събираемост. Приходите за 2022 г. ще бъдат преизпълнени – данъчно-осигурителните приходи, но интересното е точно кои данъци ще бъдат преизпълнени и къде ще имаме неизпълнение на данъците. Преизпълнение ще има в осигурителните вноски, ще има преизпълнение в данъка върху доходите на физическите лица, тъй като бяха увеличени възнаграждения както в бюджетната сфера, най-вероятно и в частния сектор са направени увеличения на разходите за заплати, което не е било отчетено на прогноза или не е било взето в пълен размер, и другото увеличение е в авансовия корпоративен данък, което малко или много поне според експертизата на Министерството на финансите идва от нетаргетирани мерки за бизнеса, което доведе до определени свръхпечалби в определени сектори и оттам ние имаме преизпълнение в авансовия корпоративен данък. Няма да изпълним данък добавена стойност в размера, който е предвиден от Народното събрание, но общо ще имаме преизпълнение на данъчно-осигурителните приходи.

МИНЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Министър. Преминаваме към репликите. Господин Добрев, Вие бяхте първи за реплика. След това госпожа Ангова и господин Димитров с третата реплика.

Господин Василев, аз не приемам точно Вие да говорите за обществени поръчки и злоупотреба с тях, защото от всички 25 правителства досега, включително и това, Вашето е правителството, което изхарчи най-много пари без никаква процедура, милиарди, без никаква процедура, с имейли. с имейли. И знаете ли кое е най-интересното? Офертата пристигнала в четвъртък, а имейлът запитване е изпратен в петък. (Смях, шум и реплики Ето така похарчихте милиарди, разбирате ли? Милиарди похарчихте с 30% злоупотреби, с 30% надписани цени от руските посредници. Така че точно Вие да говорите за обществени поръчки и злоупотреба в тях, някак не Ви отива.

лв.? Ако бяхте намерили къде са милиардите, щяхте на всеки пенсионер в България да дадете по 4 хиляди лв. всяка година. Аз не съм чул един лев да сте дали от тези 4 хиляди лв.? Имаше увеличение на пенсиите, което беше за сметка на дефицита. И заради Вашето управление на финансите държавата я докарахте дотам, че в следващите три години в средносрочната фискална рамка ние трябва да изтеглим 38 млрд. лв. нов дълг за три години – 38 млрд. И чуйте нещо друго, за последните 37 години – от 1985 г. досега, са минали 24 правителства, с това 25, и тези 25 правителства за 37 години са изтеглили 37 милиарда дълг,

Не съм сигурна дали е необходимо от моята реплика, защото преждеговорившият даде много поводи да се дискутират неверните мнения, които мнения, които лансира. Аз искам да продължа темата във връзка с основата за тази година, която ни позволява да планираме БВП за следващата. Господин Василев маркира, че всъщност той е силно подценен, но нека да Ви дам малко числа.

Това, госпожо Велкова, нека да не се обръщам към Вас, господин Василев, представете си служебния кабинет, който подценява с 15 млрд. лв. тазгодишния тазгодишния БВП на България, как прогнозира за следващата година и дали това са верни предположения? Защото, ако предположенията са неверни, тогава всичко се изкривява, включително нетният резултат, включително дефицитът. Благодаря. И аз Ви благодаря, госпожо Ангова. Господин Димитров, третата реплика е Ваша. Уважаеми господин Председател! Господин Василев, има нужда от този разговор и аз се радвам, че той се получава. Искам да Ви кажа няколко важни неща във връзка с Вашето изказване. На първо място, очаквам за 2022 г. приходите от ДДС да не се изпълнят. Нека да видим какво ще се случи, но аз имам такова очакване, гледайки редица от данни и факти. На следващо място, за мен промените, които направи служебният кабинет в приходната администрация, не се оказаха удачни. Събираемостта в някои компоненти не се получава. Освен това политиката, която започна редовното правителство, да бъде прехвърлен фокусът върху контрол над големите фирми, това, за съжаление, вече не се случва по същия начин, няма как да се случва. Имайте предвид и нещо друго, когато има редица от служебни правителства, всяко следващо има по-голям проблем от предишното и така си го помислете чисто политически, като нямаш ясно мнозинство в парламента, което да застане зад тебе. Всичко това се случва в условия на продължаваща война и много малки буфери и резерви, които има служебният кабинет, ако той управлява в началото на следващата година. Вие ще ми кажете за капиталовите разходи, разбира се, че те са своеобразен резерв, но всъщност, ако продължим с това удължаване на бюджета, Вие помните, че за първи път на една дискусия в Бюджетната комисия аз казах, че редовен бюджет ще има юни-юли, тоест ние трябва да мислим за буфери и за изпълнение към този период. Затова няма как с леко сърце, при положение че това е нашата държава, да одобряваме допълнителни и допълнителни разходи, при положение че лихвите на международните пазари ще растат и взимането на дълг ще бъде все по-сложно и все по-скъпо. На Вашия конкретен въпрос – ние трябва да съобразяваме политиките и разходите с това, което върши в момента приходната администрация, а не да сравняваме с някакви идеални варианти. Това, което е в момента, това имаме. Няма да имаме друго. Затова, господин Василев, от Вашите думи моят извод е следният: има нужда от правителство и мнозинство, което да направи тези реформи. Не очаквайте служебният кабинет да ги направи. Няма да стане. Той не може да се справи с тези въпроси, включително да намали сивата икономика, да предприеме повече мерки. Няма да стане това. Така че политиките, за които говорим и които заедно бихме направили, те изискват редовен кабинет. Благодаря. Благодаря, господин Димитров. Заповядайте за дуплика, господин Василев. Благодаря, господин Минчев. Нищо, че не беше дуплика по повод изказването на госпожа Велкова, след това ще мина и през репликите. Госпожо Велкова, благодаря Ви, че за първи път най-накрая казахте, че дефицитът, който е планиран за догодина, не се дължи на социални разходи и плащания, а се дължи на повишена издръжка и повишени капиталови разходи. Надявам се господин Добрев също да го е чул това нещо, че дефицитът не се дължи на социални разходи и плащания, може би и премиерът е добре да го чуе, тъй като и той говореше обратното, а се дължи, както Вие казахте и обяснихте подробно защо са били повишени тези разчети, на повишени разчети за издръжка и капиталови разходи и намалени приходи с 500 милиона. Сега, господин Добрев, на база на това, което и госпожа Велкова каза, че има някакви рекордни дефицити, дефицитът миналата година е 3%, тази година пак ще бъде 3%. Приходите даже ще се преизпълнят, пак използвам думите на тук стоящия финансов министър. Разходите няма да бъдат изпълнени, така че планираният дефицит, който беше 4%, най-вероятно ще бъде сведен до 3. Не знам какви големи дефицити Вие сънувате, но големи дефицити по време на управлението, когато аз съм бил финансов министър, няма. Ако правителството догодина реши да направи голям дефицит заради издръжка и капиталови разходи, това си е тяхно право, нека да предложат бюджет и да го вземат гласувано в Народното събрание. До момента не са го направили. Една от причините да не предложат такъв бюджет е, че най-вероятно няма да бъде гласуван в Народното събрание и ще лъсне това, което най-накрая стана ясно, че не социалните разходи са причина за дефицита, който те планират, а капиталови разходи и издръжка. Що се отнася до това къде са осемте милиарда, тази година разходите нараснаха. Само социалният пакет тази година е над 12 милиарда. Това включва допълнително пенсии, допълнителни облекчения за млади семейства с деца, безплатни детски градини, безплатни учебници, допълнително средства за децата в първи клас. Всичко това беше финансирано при дефицит от 3%, господин Добрев, както е по Маастрихтските критерии. Откъде мислите, че тези пари се появиха? От небето! От небето! Появиха се, защото НАП и „Митници“ взеха да събират и преизпълниха значително това, което беше заложено във Вашия бюджет миналата година и в бюджета тази година. (Шум

Това трябва да е нормално действие в една нормална държава, за което време ние бяхме, може би за около година, година и малко, и сега явно се връщаме към времената, когато не събираме данъци от определени фирми, когато раздаваме пари за поръчки на други определени фирми, а пък социалните разходи отиват обратно във фризера.

Личното ми обяснение е за това, че аз рядко сънувам и когато сънувам не са кошмари. А това, което Ви казах, е кошмар и той не е от сън, а е записан в средносрочната фискална рамка на Министерството на финансите 38 милиарда нов дълг за следващите три години. Ето това е резултатът от Вашето управление. За последните 37 години – 37 милиарда от 25 правителства. Сега за следващите три години – 38 милиарда. И понеже тук започнахте да се хвалите с увеличен социален пакет, ами той дойде от по-големите приходи от инфлацията, бе господин Василев. Тя, инфлацията, Ви изяде увеличението на доходите.

мерете си приказките. Нямате никакво основание за Вас, няма да Ви повтарям пак за газа.

Ние оставихме страната с 2 милиарда по-малко дълг. И друго нещо. Казвате, щяло да стане от 1 януари 2023 г., хората да минели под линията на бедност. Ами, разбира се, като управлява служебният кабинет с Вашия бюджет, ще минат хората под линията под линията на бедност. Хайде, имаме малко по-нататък възможност да вдигнем минималната работна заплата. Подкрепете го и няма да минат под линията на бедност. Обаче няма да го подкрепите, защото това е Вашата политика на постната пица и Вие я връщате през задната врата със съдействието на служебния кабинет. Сега, чакайте малко. Колеги, разбирам, и двете страни имат аргументи, естествено, председателят не може да взима отношение кой крив, кой прав. Предлагам Ви, който има по-нататък аргументи, да взима изказвания. Господин Добрев, Вие не сте се изказвали.

И вижте какво чуват българските граждани: министър-председателят казва: „Дефицит 6,6%, благодарение на социалната политика. Минимална работна заплата 850 лв. искате Вие от БСП, а нямате право да го искате.“ Това казва министър-председателят в рамките на половин час назад. Какво казва министърът на финансите:

Понеже не подредихме разговора, понеже не подредихме дебата, сега се чудите какво да правите. И аз Ви предлагам да го подредим – да гласуваме Кодекса на труда, да стане ясно на премиера, че е 50% от средната заплата, а не 850 лв. Тогава той ще знае как се определя минималната работна заплата. След това да започнем да говорим за удължителния бюджет, където да е ясно, че тези 6,6 или 3% не са социални разходи, а са капиталови и издръжка. Да стане ясно, господин Димитров, че никога не сме предлагали повишаване на данъците, а сме предлагали спиране на кражбите и това трябва да го знаете. И да стане ясно, господин Добрев, че всички хора ще живеят над прага на бедност, когато минималната работна заплата е повече от 850 лв.

Уважаеми колеги, поставям на гласуване процедурното предложение на Георги Свиленски, а именно: да отложим разискванията по настоящата точка от дневния ред, да преминем към точка девета – Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда, и едва след като обсъдим и гласуваме цялата точка девета, тогава да се върнем отново към разглеждане на бюджета. Гласували

и също така, господин Председател, да Ви помоля следното. Стана ясно от дискусията до този момент, че присъстващите тук служебен министър и служебен премиер явно не знаят какво се случва с този бюджет. Моля Ви да поканите в залата човека, който е отговорен за това, че няма истински бюджет и който е отговорен за това, че гледаме такава квазиверсия на бюджета. (Реплики от ГЕРБ-СДС: „Кой, кой, кой?“) Всички знаем кой е той – човекът, който е назначил служебното правителство. Благодаря Ви. Моля Ви да прегласуваме и да отменим тази точка, докато дойде човекът, който е отговорен. Благодаря. Така, тишина и без подвиквания. Прегласуваме.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Като човек, който съм участвал в много бюджети, които са приемани от нашата страна, искам да Ви уведомя, че начинът, по който тръгна днешният дебат, е силно погрешен. Ние в момента се опитваме да разработим един цялостен бюджет, който да обхваща политики и програми, които да действат през цялата 2023 г. За съжаление, ние се намираме в друга ситуация. Имаме внесен удължителен закон от служебното правителство Законът за публичните финанси, който е наша финансова конституция, е казал какво се прави в тези моменти, в които бюджетът до края на годината не е приет. Знаете чл. 87, където е казано, че в периода, до който се приеме бюджетът, приходите се събират съгласно действащите закони, а разходите съответстват на разходите за съответния период – не повече от съответния период на миналата година, като се отчетат съответните промени в законите и решенията на правителството, но не повече от получените, събраните приходи за този период. Ние в момента не обсъждаме това изискване на Закона за публичните финанси и внасянето на удължителния закон, а обсъждаме политики и програми, които ще доведат до значително нарастване на разходите на бюджета за периода до приемането на новия Закон за бюджета за 2023 г. Да, обвинявате служебното правителство, че не е внесло Закон за бюджета – нормален за 2023 г., но но Вие знаете, че Законът за съответната година се придружава с тригодишна бюджетна прогноза, която служи като мотиви към бюджета за годината и за тригодишния период от време. Това означава, че служебният кабинет трябва да има програма с приоритети и политики, включително и преследване на определени фискални цели за целия тригодишен период. Аз мисля, че служебният кабинет няма такова основание да разработи тригодишна бюджетна прогноза, тъй като той е избран, за да проведе нормалните избори и да осигури нормалното функциониране на администрацията в страната. Така че нормален бюджет би трябвало да се предложи на Народното събрание от редовно правителство, което да бъде съпроводено с тези материали, тригодишни прогнози, за които говорих преди малко. Съвсем коректно, господин Василев, служебният кабинет посочва, че 6,6 млрд. лв. е дефицитът, тоест процентът спрямо брутния вътрешен продукт, и 11 млрд. лв. е дефицитът за следващата година обаче. Тук се бъркат. Това, което казахте Вие, че тази година ще има 3%, а той може би ще бъде и по-нисък, защото администрацията работи изключително стегнато, страхливо в този период от време. Плащат се само заплати, текущи разходи, режийни разноски и тук-там някой капиталов разход и затова може би дефицитът ще бъде много по-нисък. Но тук става въпрос за актуализацията на бюджета, който приехме тази година, който дава отражение за бюджета за 2023-а, 2024-а и 2025 г. И затова господин Добрев е прав, когато казва, че този дефицит води до теглене на на допълнителен дълг от тези милиарди, които стигат до 37 милиарда, за трите години, тригодишния период от време. Само предложенията на „Продължаваме Промяната“ и на „БСП за България“, които ги гледахме на Бюджетна комисия, водят до допълнителни разходи от 5 млрд. и 700 млн. лв. Ако прибавим това нещо към очакваното на базата на актуализирания бюджет за тази година, ние ще отидем на дефицити в размер на 17 – 18 млрд. лв. и тогава цифрата на господин Добрев от 15 – 16 млн. лв. даже ще бъде занижена. Затова аз предлагам да се концентрираме върху приемането на удължителния закон с изискванията, които поставя Законът за публичните финанси. Там е казано, че когато няма приет закон, не може да се предприемат нови политики и програми, които да водят до увеличаване на разходите в държавния бюджет. държавния бюджет. И в предложенията нямаше нито едно, което да води до увеличаване на приходите. Всичките предложения са за увеличаване на разходите. Това според мен е несериозно. В крайна сметка Вие предлагате да има бюджетен дефицит за следващата година 3%, но с тези предложения и с това, което имаме като Ваше наследство от актуализацията на бюджета, отиваме на много, много по-висок дефицит. Ето защо, приключвам, предлагам да се върнем обратно и тези разходи, които се предлагат допълнително, нека да определим дали са допустими и недопустими и тогава да решаваме как да продължаваме напред. Благодаря. Благодаря, господин Ананиев. От „Продължаваме Промяната“ има две заявки за реплики – на Искрен Митев е едната, на Асен Василев е другата. Тъй като има и от други групи… Добре, разбрахме се. Асен Василев – първа реплика, втора реплика – Александър Иванов, трета – Георги Свиленски. Господин Ананиев, започвам, първо, по техническите неща, които Вие казахте. Вие казахте, че правителството няма как да направи тригодишна прогноза. То вече направи есенна прогноза, как да кажа, несъстоятелен аргумент. Има есенна прогноза, направена точно от служебния кабинет. Второ, казвате, че те имат право да харчат до размера на приходите в съответния месец. Така е записано в Закона за публичните финанси. Тогава остава необяснимо при текущото състояние на фискалния резерв защо се иска възможност за теглене на допълнителен дълг първото тримесечие или шестмесечие, тъй като даже и да бъде изтеглен, той няма как да бъде похарчен? Това, което Вие казахте, аз също смятам, че е така, че тази година дефицитът ще бъде под 3%. Миналата година също беше под 3%, така че аз не виждам някакъв проблем. Миналата година слушахме същите заклинания как следващата година щяла да бъде много зле. Оказа се, че не е много зле. Сега пак слушаме тези заклинания. Аз не Ви виня. Вие сте най-вероятно подведен от презентацията, която служебният кабинет направи една седмица преди да излезе на дълговите пазари, но когато поискахме истинските разчети – Вие също ги получихте на Бюджетната комисия миналата седмица, се оказа, че с всички наши политики от актуализацията, заложени вътре, ако не се увеличават издръжката и капиталовите разходи, бюджетният дефицит може да бъде 3%. Бюджетният дефицит става 6,6%, защото се увеличават издръжката и капиталовите разходи, а не защото има допълнителни политики, като тук става въпрос не да се намаляват или да им се намалява нивото. Ако те се запазят на нивата от тази година, с всички политики, приети в актуализацията, ние сме на 3% и няма никакви такива дългове, които Вие описвахте. Но пак казвам, нормално е да сте подведен, защото разчетите получихме в края на миналата седмица, след като два месеца ги изисквахме от служебния кабинет. Благодаря, господин Василев. Втората реплика е от Александър Иванов. кратка реплика към Вас. Първо да подчертая още веднъж в първата част на изказването си защо съм съгласен с Вас във връзка с това, че този закон за удължителния бюджет не може да приема постоянно действащи политики. Именно затова от нашата политическа сила – Вие може да го подчертаете, предложенията, които сме направили към Закона за удължителния бюджет, не касаят допълнителни финансови средства. Дълбоко да го подчертая. По следващата част, по която искам да изкажа, е несъгласието с Вас. Абсолютно съм несъгласен с Вас в тона, с който Вие се обръщате към частта на залата, която има предложения, както Вие казахте, систематизирани от колегите от Министерството на финансите, които допълнително към сегашния бюджет ще изискват 5,7 млрд. лв. допълнителни средства. Вие прекалено меко се изказахте към тези желания на колегите и не подчертахте, че тези средства евентуално, ако бъдат приети, първо, се прави един прави един може би предизборен бюджет от тяхна страна. Да покажем още веднъж кои са политическите сили с тези предложения. Това са колегите от „Продължаваме Промяната“ – едната лява партия, и другата лява партия в пленарната зала са колегите от БСП, която поне има традиции в левите политики. Моля да обясните на колегите, че ако тези допълнителни средства бъдат гласувани като предложения от тях, освен до популизъм, ще доведат и до повишаване на данъците, което е неизбежно. През другата част – финансиране на дефицита в държавата, е увеличение на дълга. Увеличение на дълга ще има, както пресметнаха и колегите от Министерството на финансите, въз основа на предходния провален кабинет на „Продължаваме Промяната“ и група, който беше свален с вот на недоверие именно в частта финансова политика. Благодаря Ви. Благодаря, господин Иванов. Господин Свиленски, заповядайте. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Премиер, госпожо Министър! Уважаеми господин Ананиев, изчаках наистина да вземете изказване, за да мога да Ви направя и съответната реплика. Господин Ананиев, Вие 18 – 19 пъти от вчера до днес гласувахте минималната заплата да не се повишава, а само преди две седмици същият Вие, Кирил Ананиев, гласувахте за това да бъде 850 лв. Същите Вие преди две-три седмици гласувахте безплатните учебници за всички ученици, само че сега не ги допускате в закона. Какво става, господин Ананиев, с Вас? Когато сте гласували за минимална работна заплата 850 лв., тогава не мислехте ли, че това предложение на БСП ще хвърли страната в хаос, в дългова криза, ще трябва да се вдигат данъци, изобщо ще стане всичко толкова страшно, всички 206 народни представители подкрепихте тогава минималната работна заплата, а днес и вчера 19 пъти гласувахте това нещо да не се случи? Та въпросът ми към Вас, господин Ананиев, е: какво мислите, трябва ли днес в тази ситуация – от 1 януари 2023 г., минималната работна заплата да бъде 850 лв., или трябва да остане 710 лв.? Какво е лично Вашето мнение като експерт, финансист, дългогодишен бюджетар, дългогодишен заместник-министър и министър на финансите и на здравеопазването, защото това ще даде отговор на много въпроси, но искам да чуя личното Ви мнение? Оставете партийното, оставете мнението на президента, оставете мнението на служебния кабинет – тяхното е ясно, те не искат. Вашето ме интересува като бюджетар, като човек, който знае колко струват парите и каква нужда имат българските граждани от тях в този момент. Трябва ли да бъде повишена минималната заплата, или трябва да останат хората на 710 лв.? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Свиленски. Заповядайте, господин Ананиев, за дуплика. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Първо, господин Василев. Тригодишната бюджетна прогноза, която ни я дадоха от Министерството на финансите, не е в този вид, в който се вкарва, когато се гледа редовен бюджет. Там имаше една макроикономическа рамка, която им даваше основните показатели на тази макроикономическа рамка, като не се влезе в сериозни политики и програми, които трябва да бъдат извършени през тригодишния период от време. Дори и да е внесено от тях такова предложение, според мен продължителността, в която те управляват, не им дава основание да поемат такива ангажименти за периоди, в които ще функционира редовно правителство. Аз искам да Ви кажа, че ние нямаме нищо против тези социални разходи и политики, които Вие ги приемате. Ако сте отворили нашата програма, Вие ще видите, че вътре за всеки един от секторите ние имаме подробни мерки, политики и програми, които даже в някои случаи са много по-добри от това, което предлагате Вие. Само че освен по отношение на разходните политики, имаме раздели, които определят нашата фискална политика, съответно приходните политики за следващия период, така че в рамките на един четиригодишен период на управление ние да влезем в рамките на Маастрихтските критерии. Така че, когато излизам и говоря за дефицити сега, които Вие предлагате, това не означава, че аз казвам, че не трябва да се вдигат пенсиите, че не трябва да се вдигат помощите, с този удължителен бюджет, с това правителство, което е служебно, което няма такива компетенции, по-разумният вариант е удължителният бюджет да продължи да изпълнява политиките, които са приети досега. И затова аз казах – и ние ще видим, като продължим да водим разговор нататък, кои са допустими и кои не са допустими политики в контекста на компетенциите на служебния кабинет и в контекста на това какво ще се случи през този тримесечен или петмесечен период, ако няма парламент. По отношение на дефицита за следващата година също не сте прав. Той не идва само от капиталовите разходи и от издръжката. Напротив, 3,7 млрд. лв. идват само от увеличението на пенсиите от тази година, над 1 милиард ще дойдат от увеличение на приходите в Това, което се предлага за увеличение на издръжката, е около 600 млн. лв., и то е свързано с увеличените цени на енергоносителите, които трябва да бъдат покрити през следващата година. Има увеличение в капиталовите разходи, но Вие знаете, че за догодина 6,1 млрд. лв. са средствата, които ще вървят по европейските програми, в това число и по Плана за възстановяване и устойчивост. На господин Иванов. Безспорно, господин Иванов, това е предизборен бюджет, който се предлага. категорично заставам зад това, което Вие казвате, и естествено е, че когато няма кой да финансира тези допълнителни разходи, това води до допълнително увеличение на данъците. Неслучайно на Бюджетната комисия поисках господин Василев да се обърне

ДДС и на корпоративния данък да се покрият тези допълнителни 5 млрд. и 700 млн. лв.? Естествено, с вдигане на данъците, защото няма никой вече, който да ни дава допълнително пари при нормални лихви

Моето мнение е, че не в парламента трябва да се определя размерът на минималната работна заплата – тук може да се определи методиката за нейното определяне, но не и нейният конкретен размер.

Госпожо Нинова, заповядайте за изказване.

Ние искаме да върнем дебата там, където трябва да се носи отговорност. Защото не ние ще сме виновни за това, което ще се случи в държавата след 1 януари. Те ще носят отговорност. Отново искам да е ясно за българските граждани, защото утре всички ще прочетем: „Лошите депутати ни орязаха заплатите.“ Не, не, служебният кабинет на президента Радев внесе бюджет, с който Ви орязва заплатите. И ни принуждава тук едва ли не помежду си да се караме и бием, за да изглеждаме във Вашите очи ние лошите, а не те. За пореден път, сигурно стотен, се чува в тази зала, че служебният кабинет не можел да прави дългосрочни политики. Само че служебният кабинет обяви процедури за договори за доставка на газ за 2000 и коя година беше, и до Служебният кабинет започна процедурите за вторите осем F-16 за 2000 и коя беше, също някъде много далече. Значи тези политики може да са дългосрочни, а да увеличиш минималната заплата за една година напред не може да е дългосрочно. Просто тази антилогика, противоречие и лицемерие вече започват да излизат извън всякакви рамки. Искам да върна темата върху това, което е важно за нас от „БСП за България“ не сега, не предизборно и не популистки, а трайно години наред, преди някои от Вас изобщо да са били тук. Бедност, неравенства, доходи – тези проблеми сега са засилени от инфлацията, последиците от войната, от оскъпяването на живота и вдигането на цените. За пореден път днес да поставя въпроса там, където му е мястото – към премиера Гълъб Донев. Господин Премиер, на 11 ноември – сега скоро, тази година на мой въпрос в парламентарния контрол отговаряте следното по повод минималната заплата: „Служебното правителство няма и не може да има собствена политика по доходите, включително тяхното увеличение, включително и на минималната заплата, а е длъжно да се съобразява със законодателството.“ Преди половин час казахте: уважаеми законодатели, не е Ваша работа да правите закони за доходите и да ми се месите в моята. Това е работа на изпълнителната власт. Призовавам Ви: застанете тук и кажете кое от тези две неща е вярно. Значи, когато Ви е изгодно, не можете да правите дългосрочна политика за 500 хиляди работещи бедни на 710 лв. минимална заплата и казвате: а, не, това не е работа на служебния кабинет, да го решат в парламента. Когато ние Ви предлагаме решение тук, казвате: а, не, не, не ми се бъркайте в работата, това е наша работа. Хайде да се определите Вие, които носите отговорност за това, че тези близо половин милион души не под прага на бедност ще останат, а под, под, под прага на бедност – три пъти под прага на бедност ще останат от 1 януари. Не искам и от Ваше име, колеги, и заради целия парламент, и ако имате малко чувство за самосъхранение, всички трябва да ни подкрепите. Не искам българският народ за пореден път да ни сложи не 7%, 5% ще ни сложи другия път в подкрепа на Народното събрание. Защото това също е стъпка към унищожаване на парламентарната демокрация и стъпка към нещо друго. Защото те са отговорни, а искате ние да понесем отговорността, изтрепвайки се помежду си и изглеждайки тук всички вкупом ненужни. Откъде накъде? Всеки да си заяви позициите от тази трибуна. Ние трети ден заявяваме наша. Горе-долу са ясни и позициите на другите партии. Само тези, които трябва да понесат отговорността, мълчат и говорят ето така: сутрин: не е моя работа, защото съм служебен премиер; вечер: Вие депутатите не ми се бъркайте, не е Ваша работа, защото това е моя. Хайде да си кажем кой кой е, каква отговорност носи и за какво се бори в живота.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

На 11 ноември, когато Ви казах, че служебното правителство не би трябвало да провежда дългосрочни политики, включително и политика по доходите, включително и предложение за нов размер на минималната работна заплата, все още очаквах в здравия разум на Народното събрание да се направи коалиция, която да излъчи, да застане зад едно редовно, стабилно правителство, което да приеме държавния бюджет на Република България за 2023 г. и да има дългосрочните политики, които би внесло това редовно правителство, и съответно парламентът да го подкрепи. Сега, когато вече сме към края на годината и когато обикновено през декември месец се вземат решенията за това от страна на правителството, независимо редовно или служебно, какъв да бъде размерът на минималната работна заплата да, ние проведохме процедура съгласно изискванията на законодателството. Да, в момента тече Национален съвет за тристранно сътрудничество, където се провеждат консултациите със социалните партньори, работодателските и синдикалните организации, признати за представителни на национално ниво,

Затова ноември месец казах, че не, не е редно служебното правителство да приема и да определя политики по доходите и размер на минималната работна заплата – тогава, когато все още имаше някаква надежда до края на годината да има редовно правителство, излъчено от парламента. По отношение на дългосрочните договори за газ само ще припомня какви бяха цените, които заварихме август месец, които, за съжаление, трябваше да бъдат съответно приложени, и българският бизнес, и българските граждани да платят тази непосилна непосилна за тях цена на газа, която, разбира се, Вие, при Вашето правителство, бяхте направили. Тези дългосрочни договори и цените, при които в момента България ползва

дружеството „Булгаргаз“, което беше доведено почти до фалит, за да може да сключи тези дългосрочни договори. За това говорим. (Ръкопляскания от ГЕРБ-СДС.) По отношение на социалните разходи. Служебното правителство направи толкова много социални разходи, за да подкрепи българските семейства през есенните и зимните месеци. Над 500 хиляди лица и семейства са подкрепени с допълнителни помощи за отопление. Допълнителни средства също са раздадени. Така че не виждам за какво става въпрос. Не манипулирайте и не вкарвайте в заблуждение българските граждани, когато говорим за бюджет, който Вие сте приемали! Ние изпълняваме бюджета, който е приет от предходното правителство. Бих искал да припомня и още една справка, тъй като чух тук в залата, че може би тези прогнози, които се правят от Министерството на финансите или от служебното правителство, видите ли, били манипулативни и вкарвали в заблуждение. Всички Вие в Бюджетната комисия имате ето тези графики! И моля Ви, и господин Василев да не ги тълкува и да не ги анализира превратно! Това са графиките, които са направени от Европейската комисия. Ако Европейската комисия манипулативно анализира и говори за това, че България е с най-голям първичен структурен дефицит в Европейския съюз за 2022 г., знаете… Ама най-голям, 4% от брутния вътрешен продукт. България е с най голям растеж на национално финансирани първични текущи разходи – 3,8% от брутния вътрешен продукт! И още нещо. Около една трета от национално финансираните първични текущи разходи за България за 2022 г. са вследствие на постоянни мерки. Тоест основно увеличение на пенсии. Оставащите две трети от разходите са основно нецелеви енергийни мерки. Това са енергийните компенсации. Ето за такива структурни дефицити в разходите на бюджета говорим. (Показва графика.) И българските граждани трябва да знаят, че те още повече ще се задълбочават. Ако продължаваме по този начин с обсъжданията и да вкарваме в заблуждение българските граждани по отношение на това какво представлява удължителният закон на държавния бюджет за следващата година, това означава, че всички разходи, които Вие сте поели като правителство през актуализацията на бюджета от юли месец 2022 г., достигнатите нива на плащания на всички социални разходи, на всички текущи разходи, те ще продължат и през следващите три месеца. Така че всички тези дефицити и всички тези структурни дисбаланси, които са заложени в сегашния бюджет, ще продължат и през следващите месеци, докато няма редовно правителство, което да предложи Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г. Това, което искате да направите – сега в момента убеждавате, че независимо че няма редовно правителство, независимо че няма парламентарно мнозинство, около което да се обедините, Вие предлагате дългосрочни мерки и социални политики, с които да заставите допълнително едно бъдещо редовно правителство да ги изпълнява.

тъй като не Ви достигна времето, Вие призовахте министър-председателя да излезе и да обясни кога е говорил истината относно политиката по доходите. Мисля, че изтървахте нещо много важно. В предходно изказване министър-председателят коментираше, че тези 12 милиарда евентуален дълг ще бъдат за гарантиране на външните дългове и второ, за модернизацията на Българската армия. Интересно тогава, в тази модернизация на Българската армия, когато в Народното събрание взехме решение да се даде оръжие на Украйна, против волята на БСП, дали има нещо свързано с модернизация, някаква нова покупка на оръжие, освен самолетите, освен строежа на корабите във Варна? Интересно какво е правил министърът на отбраната в Украйна, при положение че още не е влязло в сила Решението на Народното събрание? Надяваме се президентът да наложи вето. Интересно е да чуем отговора на премиера – с негово знание, без негово знание, той ли го е командировал, не е ли той? Какви са били разговорите в Украйна по военна линия, което също е свързано с бюджета, така както той коментираше в предходното си изказване? Благодаря, господин Гуцанов. Заповядайте, господин Митев. аз не искам да говоря кой се държи двулично или му е раздвоена личността, но просто искам да коментирам няколко факта. Даже вярвам, че господин Донев има добри намерения, но може би човекът, който всъщност носи отговорност за неговите решения, има друго мнение и той си сменя мнението. Затова задължава и господин Донев да си сменя мнението. Това ме връща и на предишната молба този човек да бъде привикан в залата, защото явно той отговаря и той трябва да взима решения, и да отговаря на въпроси на народните представители, но да се върна към Вашето изказване. От една страна, служебният кабинет казва, че просто изпълнява бюджета на предходното правителство. Предходното правителство, което те многократно, целенасочено, системно и постоянно критикуват при всяка възможност, но изпълняват техния бюджет, когато ние многократно ги помолихме, едва ли не, опитахме се да внесем дори декларация, с която да ги задължим те да предложат бюджет, не да изпълняват стария бюджет, да спазят Конституцията и да внесат Законопроект за държавния бюджет, който да е в цялост. Преди малко господин Василев дори даде аргумент как може да бъде решен проблемът с техния страх, че тук ще настане някакъв див популизъм, въпреки това те отказаха да внесат такъв бюджет, а днес се крият зад невъзможността да правят трайни политики, при положение че ние доста ясно видяхме в тези два месеца, че всяко едно решение, което не е удобно на служебното правителство, се прехвърля да бъде взето в залата тук. Има много такива предложения, Вие споменахте някои от тях, аз си спомням, че ние още в една от първите декларации, която прие Народното събрание, беше да даде зелена светлина на правителството да преговаря за валутния курс при приемане на България в еврозоната. Също вчера гледахме законопроект, внесен от ГЕРБ, който беше свързан с дерогацията, който е изцяло работа на служебното правителство. Служебното правителство не иска да предприема действия и да прави политики, но не иска ние да решим с механизъм, повтарям, не ние да ги задължим колко да бъде минималната работна заплата, а да създадем устойчив механизъм за това как трябва да нараства минималната работна заплата в България, за да има някакво достойнство и равенство между най-бедните и поне те да не се чувстват толкова бедни в посрещането на зимните месеци. Така че, моля адресирайте във Вашата дуплика това противоречие, за да не го наричаме двуличие. Благодаря. Благодаря Ви, господин Митев. Господин Василев, третата реплика е вакантна, заповядайте. Моята реплика е към госпожа Нинова, но тъй като нямаме процедура за адресиране на министрите и премиера, ще адресирам и тях. Госпожо Нинова, бих искал да Ви помоля да напомните на господин Гълъб Донев във Вашата дуплика, че за последните 18 месеца редовен кабинет е управлявал седем, а служебният кабинет 11. (Шум и ние също бяхме служебен кабинет, което означава, че за радост или за съжаление, служебните кабинети имат дълъг период на управление, далече над двата месеца, които са предвидени по Конституция. И също така да напомните на господин Донев, че развитието на икономиката, на българското общество, няма как да седят и да чакат редовни кабинети. В Конституцията никъде не пише, че задължение на редовния кабинет е да внесе бюджет, задължение на редовния кабинет е да провежда политики, всеки кабинет е избран, за да провежда политики. За политиките, за които има нужда подкрепа от парламента, трябва да търси подкрепа от парламента, за другите – може да ги провежда самостоятелно. И господин Донев, може би си спомняте, че заедно с Вас, Вие тогава бяхте социален министър, ние проведохме дългосрочна политика, преизчисляване и актуализация на пенсиите беше внесено миналата година с актуализация на бюджета, която подготвихме заедно с Вас и тогава нямахте проблеми с тази дългосрочна политика. Не искам да спекулирам защо сега имате проблеми с дългосрочната политика и дали това идва благодарение на координация с някои политически субекти, смяна на мнението на човека, който Ви назначава като премиер, не искам да влизам в такива спекулации. Истината е, че дългосрочни политики трябва да се провеждат, защото нито обществото, нито фирмите, нито гражданите имат време да чакат и това бягане от отговорност ощетява всички, в това число и Вас. Що се отнася до това, всички мерки, които бяха приети и Вие изпълнявате в момента, какво щели да доведат до 2023 г. някакви баснословни дефицити, Вашето собствено Министерство на финансите под ръководството на госпожа Велкова, която седи тук до Вас, е разработило приложение № 1 – Консолидирана фискална програма за 2023 г., в която всички тези социални мерки са платени и дефицитът е 3%.

Колеги, отношение към изказвания на членове на Министерския съвет може, когато не са по точка от дневния ред. Тогава има по две минути за отношение от всяка парламентарна група, когато е в рамките на обсъждането на дневния ред, нямаме нарочна процедура, затова се налага да сме малко по-гъвкави. Заповядайте, госпожо Нинова. КОРНЕЛИЯ за България): Господин премиерът каза, че не са предложили увеличение на минималната работна заплата, защото чакали редовно правителство да я направи и да я предложи, тоест пак ние сме виновни, че още няма редовно правителство. Само че, господин Премиер, има един популярен израз: „Като искаш да спечелиш от тотото, трябва да пуснеш фиш.“ Кажете на Вашия патрон, ако може да започне да раздава мандати, за да се опитаме да направим правителство. Та ние още нямаме втори мандат (ръкопляскания от БСП за България), та няма трети, може пък да има редовно правителство, ако президентът вземе да спазва по стриктно Конституцията и връчи мандатите, това първо. Второ, не е Ваша работа наистина и това не го казвам обидно или саркастично, не е работа на никой премиер – служебен или редовен, да съобразява политиката на изпълнителната власт с това дали ще има правителство, или няма, той е длъжен по закон да да спазва определени изисквания, а Законът за публичните финанси изисква да внесете Закон за бюджета. И трето, пак ще Ви цитирам през ноември, Вие тогава не ми отговаряте: „Не е наша работа да правим минимална заплата, ще чакаме редовно правителство“, а ми казвате по принцип следното: „Служебен кабинет няма и не може да има собствена политика по доходите, включително тяхното увеличение, включително на минималната заплата“, това изказване Вие правите, че по принцип служебен кабинет не може да го прави, а не защото чака дали депутатите ще съставят редовно правителство. Второто, което казахте, че изпълнявате досегашните социални плащания и нямаме основания да се оплакваме, защото кабинетът, в който и ние участвахме, е определил тези социални плащания и трябва да сме доволни, че Вие ги продължавате, само че от тогава до сега инфлацията се увеличи, цените нараснаха, от 1 януари ще вдигате цената на газа с 40%, на водата с 22%, на гражданската отговорност не се знае с колко процента и да не казвам цени на храни и така нататък. Тоест всички показатели за инфлация и оскъпяване на живота растат, а ние трябва да сме доволни, да Ви благодарим, че Вие спазвате нашата политика, която била социална. Е, не сме доволни, защото, когато ние управлявахме, увеличавахме доходите с ръста на инфлацията минимална заплата, пенсии, майчинство, ваучери за храна на работещите, ние действахме, а Вие сега чакате, само се вдигат цените и никаква реакция. Третото, което казахте, бъдещо редовно правителство ще трябва да изпълнява бюджет, приет сега от нас, и това не е добре. По-добре е бъдещо редовно правителство да си определя само бюджета. Мислете го, кажете го, но две неща. Първо, бъдещо редовно правителство може да си внесе актуализация на бюджета, когато и както поиска. Важно е ние сега да приемем бюджет, който да гарантира на българския народ спокойствие, светлина, топлина, пари за храна през зимата, докато направим това бъдещо редовно правителство. Когато стане факт, то може веднага да си изработи актуализация на бюджета и да си я внесе. Второ, по тази тема. Бъдещо редовно правителство не бивало ние сега да го задължаваме за политика. Уважаеми колеги от ГЕРБ, ДБ, които подкрепяте удължителния бюджет, Вие знаете ли тук какви текстове има? Давате празен чек на служебния кабинет да взима дългосрочни решения, да харчи авансово допълнителни пари. Това не е ли задължаване на някой бъдещ редовен кабинет от служебния? Аз ще Ви прочета текста: Министерският съвет може да одобрява авансово допълнителни разходи, трансфери и отдолу са изброени в каква посока може да са те, включително военни разходи и така нататък. Подписвате им празен чек да харчат авансово и те не се притесняват от това, че така ще задължат бъдещия редовен кабинет, но се притесняват, че ако ние днес вдигнем минималната заплата, ще задължим бъдещия редовен кабинет с това. към господин Митев. Господин Митев, по време на срещата ни при президента Радев за консултациите той обеща публично, че ще разговаря с господин Донев за увеличение на минималната работна заплата и всички медии го чуха.

Към този момент това не се случва, а изводите оставям на Вас, какво точно прави президентът Радев, едно ли говори и друго прави, или това, което е казал, все пак ще го изпълни.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Госпожо Велкова, тъй като сте тук, аз ще Ви помоля да решите този спор между мен и господин Асен Василев, защото той сякаш остана във въздуха. Тези 38 милиарда лош сън или Вие сте ги записали във Вашата средносрочна фискална прогноза, която аз имам пред себе си? Три години при негативен сценарий 48 милиарда дълг, от които 10 милиарда рефинансиране на стар дълг, или нов дълг от 38 милиарда. Тоест, господин Василев, за съжаление, не е кошмар, не е лош сън – лош сън е, че Вие ни докарахте дотук. Ето това е лошият сън. Извън спора за това колко ще бъде дългът заради фискалната финансова политика на Асен Василев. Искам да кажа няколко неща, свързани с удължителния закон. Всички говорим за разходи и е много хубаво да правим разходи. Господин Мартин Димитров не беше прав, че тези, които искат разходи, казват, че те ще бъдат финансирани с по-високи данъци. Не, не казват това и никой не е казвал това нещо. Нито казват, че ще се финансират с по-висок дефицит. За съжаление, казват: дефицитът ще е точно 3% и данъците няма да вдигаме и пак ще харчим. Единственият начин да се получи това, е, ако има висок икономически растеж. Никакъв друг начин няма това да стане, разбирате ли? Питам вече два месеца при обсъждането на подобен тип законопроекти: какво дава основание на колегите да са оптимисти за икономическия растеж на страната за 2023 г.? Защото аз не съм. Аз съм песимист и не съм единственият, който е песимист както за българската икономика, така и за европейската, и за световната. Маса анализатори казват, че нас ни очаква трудна 2023 г., в която ние най-вероятно ще се намираме в рецесия, и за да докажа своите думи, ще Ви кажа, че ако погледнете статистиката през 2022 г., икономическият растеж и ръстът в индустриалното производство се дължи на три неща. От една страна, производство на въглища и ток, от друга страна, производство на горива и износ, съответно на ток и производство на боеприпаси. Това е. От 1 милиард – 6 милиарда боеприпаси, от 3 милиарда горива – 10 – 12 милиарда горива. Същото е положението и с електроенергията – шест пъти в номинално изражение по-високо производство на електроенергия и въглища в пари. За 2023 г. тези три фактора няма да ги имаме и знаете ли защо? Защото, господин Димитров, те изчерпаха своя потенциал. Тези три сектора вече работят 100% от своя потенциал, тоест дори и средата да е подходяща ние да получим допълнителен икономически растеж през 2023 г. от тази три сектора, това няма да се случи, защото те не могат да произведат повече от 100% от своя потенциал. От друга страна, забелязваме много притеснителни косвени индикатори за това, че ние вече се намираме в рецесия. Например фактът, че в последната една седмица, при положение че Китай отвори своята икономика, премахна ограниченията, всички очаквахме цената на газа да скочи, а тя падна. Защо пада? Защото пада потреблението. Зимата, когато е студено, в момент, в който Китай отваря своята икономика и би следвало цената на газа да скочи, и то драматично, всички анализатори очакваха това, тя пада. Ако я погледнете в момента, тя е 90 долара. Това е сигурен индикатор, че икономиката се забавя. Второ, помните, в средата на годината един контейнер от Китай до Европа струваше 20 хил. долара. Знаете ли колко струва в последните няколко седмици? 2 хил. долара. Той се върна до нивата отпреди кризата или по време на кризата. Това означава, че икономиката в Европа се спира, забавя се. Няма товари, които да се карат оттам, и намаленото търсене, намаленото потребление води до това поевтиняване на тези стоки. единственото нещо, което ще расте, са лихвите, и разбира се, цените, но за тях сякаш свикнахме, че растат постоянно. Но лихвите ще растат, господин Димитров. Вие знаете до какво ще доведе това. Ще има спад в строителството, ще има спад в публичните инвестиции заради това, че ние тук слагаме по-голям приоритет върху социалната политика, отколкото върху ръста на икономиката и инвестициите, ще има спад в частните инвестиции заради високите лихви, ще има спад в износа заради това, че Европа очаква рецесия, поне в първите две тримесечия на следващата година. Тоест няма как. Колеги, аз разбирам, да, наистина икономически растеж може да финансира по-големи разходи, без да се теглят дългове и без да се нарушават бюджетните правила за дефицита. Обаче обяснете ми, кажете ми откъде ще дойде този икономически растеж през 2023 г., защото не го виждам? И не съм единственият. Благодаря Ви. Благодаря, господин Добрев. Първа реплика – Асен Василев, Красимир Вълчев – втора реплика. Благодаря. Господин Добрев, може би сте прескочили няколкото месеца, когато ръстът на индустриалното производство в България беше най високият в Европейския съюз, но сега ще Ви обясня. Ето, да, питате откъде ще дойдат? Данните за октомври на НСИ. Добрев.) Октомври спрямо октомври миналата година – една година: 8,6% ръст на добив на метали и руди; 11,9% добив на неметални суровини; 46% ръст в производството на хранителни продукти и напитки, тук говорим за абсолютен ръст; 33% ръст в производството на тютюневи изделия; 12% ръст в производството на облекла; 9% ръст в производството на дървен материал и изделия от дърво, без мебелите; 6,6% ръст в производството на хартия; 7,9% ръст в производството на лекарства; 6,2% ръст в производството на изделия от метални суровини; 43% ръст в производството на метални изделия, без машини и оборудване; 13% ръст в производството на електронни и оптични продукти; 13% ръст в производството на електрически съоръжения; 10% ръст в производството на машини и оборудване със специално предназначение, което, между другото, голямата част е износ; 51% ръст в производството на превозни средства, без автомобили. Имаме 56% ръст на други индустрии, които не са класифицирани. Така че тезата, че ръстът на икономиката е износ на въглища, износ на оръжие и и износ на електроенергия, е несъстоятелна. Виждаме ръст във всички индустриални производства, с много малки изключения, и тези ръстове са от порядъка на 5 до 7% – нещо, което за последните 10 години не се беше случвало. Благодаря, господин Василев. Господин Вълчев. И трета реплика – Мартин Димитров. Уважаеми господин Добрев, Вие се опитвате с логични, мисловни конструкции, с факти, с числа да изградите тези и да защитите тези. Но от другата страна това, което имате, са неверни твърдения, чист популизъм и демагогия. и демагогия. Това са същите хора, които твърдяха, че по този начин хората ще забогатеят, при положение че за първи път от 25 години имаме намаление на покупателната способност, за първи път благодарение на фискалната политика на предходното правителство и на политиката, която стимулираше инфлацията. Това са същите хора, които стимулираха инфлацията. Няма как с логични постановки Вие да ги убедите, че сте прав. Те са готови в името на собствения си политически просперитет да счупят, да дочупят държавата, само и само да отчетат повече мерки на избори и вкупом да ни върнат към 1996 г. Тук днес, в тази зала, в парламента сме малко или много в един исторически момент. За съжаление, рисков исторически момент, защото, ако приемем всички предложения, които са направени, със сигурност ще счупим държавата. Слава богу, има няколко парламентарни групи, които могат да формират бюджетен разум… Постната пица, пак Ви повтарям, за първи път от 25 години имаме намаление на покупателната способност. Ей това е най-добрата оценка на политиката на фискален популизъм. Колкото повече стимулирахте инфлацията, толкова повече обедняваха, Не знам популизъм ли да го нарека, или бюджетна шарлатания, но това е резултатът от тази политика. И сега искате да ни върнете към 1996 г., при положение че 25 години се отстояваше тази политика, изстрадахме я болезнено, знаехме до какво води тя, но явно разчитате на късата памет и явно Вашият политически успех Ви е по-важен от това да предотвратите счупване на държавата. Благодаря. Благодаря, господин Вълчев. Заповядайте, господин Димитров, за трета реплика. Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Добрев, ако България догодина запази икономически растеж дори между 1 и 2% реален растеж, тоест, като се извади инфлацията, за нас това ще бъде успех предвид каква е конюнктурата в Европа. Това е добра цел, която не трябва да подценяваме. Тоест България има шанса на фона на Европа, която навлиза в рецесия, да запази икономически растеж. И нашият парламент, и въобще всеки, който се интересува за българите, трябва да постави точно тази цел, иначе спадът на икономиките в Европа ще означава, че българският износ ще намалява и това е риск. Тоест, като спадат икономически останалите европейски страни, българският износ ще намалява, това е големият риск. А сега да Ви кажа какво пропусна този парламент. Защото, колеги, не проведохме стратегическия разговор, а Вие побързахте да направите седем диференцирани ставки по ДДС и да даваме пари на хора, на които не им трябват. Можеше вместо много малки мерки да въведем една голяма. Но този стратегически разговор не се състоя. Можеше, вместо да има седем диференцирани ставки, да въведем нулева ставка за реинвестираната печалба в машини и оборудване. Да преценим, няма да правим такива малки стъпки тук-там, в този сектор, в онзи, в десетия, ще направим едно нещо. Или да въведем необлагаем минимум за личните доходи, което е данъчно намаление на практика и е ориентирано точно към най-бедните, но да откажем всичките други малки мерки, които са предложени тук и там. Само че този разговор не се състоя, защото, колеги, Вие много бързахте да предлагате, и то без да сме оценили въздействието, различни предложения, които носят загуби за бюджета. И дори когато Ви казах: дайте да им оценяваме ефекта, Вие казвахте: не му е сега времето. Даже един колега каза: ще оценяваме ефекта след 10 години. Това ми е любимата реплика, между другото, на моите въпроси. В крайна сметка имайте предвид, че има възможност България 2023 г. да не навлезе в рецесия, и това трябва да ни е целта, защото растеж между 1 и 2% в тази конюнктура е успех, и този успех, колеги, трябва да го постигнем всички заедно.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Чак сега прозрях защо господин Асен Василев не може да направи нито един бюджет. На всеки три месеца тук вкарваше бюджети и те все не бяха както трябва. Ами, той гледа назад, а като се прави бюджет, се гледа напред. Трябва да гледаш какво ще стане следващата година, а не какво е станало в миналата. Миналата година има някакво значение какво е станало, но това е дотолкова, доколкото да видиш дали тази тенденция може да продължи или не. И аз Ви обясних, че тази тенденция не може да продължи. Никой не излезе тук от тази трибуна да каже, да, ще има висок икономически растеж, защото този сектор или онзи сектор, или тази политика, или другата ще гарантират такъв висок икономически растеж. Господин Мартин Димитров излезе и каза да се молим за икономически растеж между 1 и 2%. Молим се, господин Димитров, молим се, обаче не става само с молби, разбирате ли?

процент. Хубаво е да се молим, само че само с молби не става. Не чух на базата на какво ще имаме висок икономически растеж, за да може да си позволим да финансираме допълнителни разходи. Ако имаме икономически растеж 3, 4, 5%, да, ще изчислим какви са допълнителните приходи от този висок икономически растеж. Ще кажем: имаме хикс милиарда повече, дайте тези милиарди да ги разделим. Всички искаме да даваме, само че като даваме, трябва да знаем откъде ще дойде. Господин Вълчев, хареса ми бюджетната шарлатания, защото сякаш това най-добре определя какво се случва в последните две години – на всеки три месеца бюджети, пък актуализации, пък удължителни закони, пък в удължителния закон провеждаме бюджетна политика, без да има приходна и разходна част този закон. Разбирате ли сега за каква шарлатания става въпрос? Имаме едни текстове, обаче записваме разходи, записваме и приходи в едни общи текстове, без да имаме сума за приходите и за разходите, тоест наистина е бюджетна шарлатания. А за това, че за това, че доходите не могат да догонят инфлацията в последните две години и в реално изражение хората обедняват, Вие сигурно сте пазарували в магазина скоро и сте видели, че кашкавалът е 30 лв., сиренето е 20 лв. Разбирате ли?! Вчера биволско мляко продаваха по 10 лв. литъра. Тоест, да, наистина това е така, и няма значение колко е номиналното изражение на пенсията, понеже 1996 г. имахме заплати и пенсии по 3000 лв., обаче те се равняваха на 3 долара и не можехме за купим нищо с тях. Благодаря Благодаря Ви, господин Добрев. Последно изказване – заповядайте, господин Иванов. Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Служебен министър, уважаеми колеги! Слушам внимателно дебата последните няколко часа и ще се опитам да припомня на колегите, особено на ГЕРБ, едно важно нещо – какво гледаме днес и какво дебатираме. Дебатираме удължаване действието на бюджет 2022 г., не нов бюджет, не актуализация на бюджета, а бюджет 2022 г. Очевидно и Вие изпадате в някакво неразбирателство, защото много е важно и гражданите на държавата да разберат днес какво се случва. Един бюджет, който Вие считате, че е лош, че е довел държавата до срив, че всичко е заминало някъде, с извинение, в канализацията, а го браните с нокти и със зъби, което е изключително учудващо. Това, което особено ние от БСП се опитваме да направим днес, и за съжаление, Вие, този формат ГЕРБ, ВЪЗРАЖДАНЕ, ДПС, изключително методично и упорито го отхвърляте, е да надградим този бюджет, защото една държава в такава ситуация, в такава криза, основната ѝ задача е да пази своите граждани. В момента искам да разбера това, което правите Вие, в чия полза е? В полза на гражданите ли е, в полза на бизнеса или в нечий частен интерес, което е много интересно, защото тази логика трябва много внимателно да се следва? Бюджет 2022 г. беше громен по всички показатели. За Ваше голямо съжаление, за мое удовлетворение, нито държавата се е срутила, нито е фалирала. Госпожа Велкова, моите уважения към нея, аз съм работил с нея като министър, тя беше заместник-министър в този кабинет, имали сме разговори. Бюджетът на Министерството, в частност на земеделието, беше увеличен, за да може да съществува нашето земеделие като цяло. Ако имахме възможност да гласуваме нов бюджет, естествено, щяхме да предложим допълнителните мерки, защото някои от тях се изчерпват, но нямаме тази възможност, защото спасението в тази ситуация беше наистина нов бюджет. Има достатъчно визии в този парламент, щеше да бъде направен бюджет, който е полезен. Очевидно бюджетът на предходния кабинет, гласуван тук в двата му варианта – първоначален и актуализация, е работещ, щом така упорито се защитава, но социалните разходи са изключително важни. Вие направихте всичко възможно, пак да кажа, тази конфигурация, която събори кабинета, в момента да запазите едно статукво, което за нас не е ясно. Интересното ми е, че колегите от ГЕРБ, за мен е като дежавю, понеже това е гледане девета година на бюджет, се държат по начин, по който както управляваха държавата, тоест като управляващи. В момента правите това. Действително аз не бъркам в своята преценка, Вие може би сте управляващи в момента, защото мнозинството, което сте формирали, е доста устойчиво

Очевидно ние сме днес опозицията. Опитваме се да убедим нещо, което българските граждани очакват от Вас да бъде направено днес, но Вие го слагате в графата „недопустимост“, което не е добре. Не знам Вас, но мен ме питат почти всеки ден: „Ще ни увеличите ли заплатата, защото цените се вдигнаха, всичко се вдигна? Ние искаме по някакъв начин държавата да бъде солидарна с нас.“ Но държавата очевидно няма да бъде солидарна. Няколко пъти Ви предлагах минималната работна заплата да се увеличи, тоест механизмът за определяне на минималната работна заплата, не стигнахме дотам. Може би и утре няма да стигнем, защото Вас не Ви интересува. Искам наистина да разбера какво интересува в момента това управляващо мнозинство. Пак ще го кажа – ГЕРБ, ВЪЗРАЖДАНЕ, ДПС и от време на

Разбрахме, че разходите, които се планират допълнително, не са социалните разходи, а са капиталови разходи и други разходи, те ще натоварят бюджета. Нашето очакване беше наистина тук да се направи, защото това е традиционна политика на БСП – социалната политика. В тази тежка криза, която е по-тежка от ковида, в момента ние ги убиваме, защото такъв беше моделът на управление 12 години – на късата каишка. Плашите хората, че е лошо, плашите, че ще са гладни, застой на икономиката, свиват потреблението и съответно икономиката се свива. Този модел, благодаря,

Той се прие с уговорката, че това не е точно бюджет, ами той истинският бюджет ще дойде юни месец. Нали помним това? Тогава и господин Василев, и цялото правителство, и всички министри обещаваха на всички сектори какви чудеса ще станат юни месец. Единственото чудо юни месец беше, че инфлацията вече беше в небесата и беше галопираща. Юни месец парламентът бламира господин Василев и се прие актуализацията на бюджета, която в момента е и действаща. Това беше Вашият модел. Друг модел не можахте да произведете. Ние практически тази година нямахме бюджет до а тогава приехме бюджет в рамките вече на една очертаваща се предизборна кампания и започна пак едно голямо наддаване, което също оказа влияние върху инфлацията, и за това носим отговорност всички ние тук. Това, което ние правим в момента, е, че отказваме да носим отговорност за глупости в този парламент. Достатъчно глупости се свършиха в последните две години. Вие сега искате от нас да продължим да вървим по Вашите светли пътища и да Ви съдействаме да се вършат глупости в тази зала. Дойде време глупостите да спрат, България да стане нормална страна, парламентът да се държи нормално, и слава Богу, в този парламент има такова мнозинство, което е готово да се държи като нормално. Нищо, че няма редовно правителство. Дай боже, в следващите години България да има едно правителство, което да бъде отговорно, а не да бъде безотговорно и не тази зала да произвежда проблеми, а не решаване на проблеми, защото нищо няма да реши това, което Вие предлагате. Напротив, ще създаде още повече проблеми. Благодаря Ви. Благодаря, господин Биков. Господин Ченчев, заповядайте за втора реплика. Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! И аз като колегата Иванов, към когото правя репликата, следя дебата и виждам една известна степен на нахалност от страна на служебния кабинет. Видях я преди няколко седмици, когато тук беше МВР министърът, сега я виждам, когато е министър-председателят. Тези назначени хора от кохортата на президента се опитват да прехвърлят цялата отговорност на парламента. И тогава, и сега Ви казвам, че това нещо ще се отрази и ще рефлектира върху нас. Идеята ми, господин Иванов, е, че във Вашето изказване не чух това, което мисля, че ни кара да реагираме всички. Министрите от служебния кабинет искат от парламента, говорят пред българското общество, че имат нужда от повече средства, тук говорихме за разходи, повече средства например за Гранична полиция, повече средства за сферата на културата, такива средства няма в това, което ни се предлага. Служебният министър-председател казва, че не може да прави дългосрочни политики. Не предлага средства обаче, които собствените му министри искат и вероятно му докладват и защитават ми е интересно във Вашето изказване да се опитате да си дадете отговор – какво говори той пред своите министри, които искат повече средства, защо тук говори друго? Защо министрите тук се опитват да прехвърлят на парламента и да ни вменяват вина, която нямаме? Господин Иванов, наистина това, което Ви направиха като реплика от страна на ГЕРБ, днес ми беше много странно да видя как ГЕРБ защитават назначения служебен премиер и му ръкопляскат даже, което говори за някаква странна колаборация. Благодаря

Отдавам го обаче на това, че докато сте били управител на офис на СИК в Шумен (шум и реплики), тогава Вашата партия е управлявала с ДПС, след което още веднъж управлявала с ДПС (шум и реплики), но и това няма никакво значение. След което, само преди една година Вие бяхте министър заедно с „Демократична България“, с които уж нямате нищо общо години наред, но и това няма никакво значение. Да не забравяме, че този парламент си избра председател от ГЕРБ, благодарение и издигнат от Вас, от Вашата партия. (Шум и реплики.) Като представител на СИК имате много общи неща с ГЕРБ. Няма да пояснявам какво и с кого, но дори и това не е най-важното. По-важно е какво се случва в последните дни и последната седмица. ВЪЗРАЖДАНЕ подкрепя всички социални мерки, които предлага Вашата група, подкрепя и социални мерки, които са справедливи по отношение на всичко това в обществото, което предлага и „Продължаваме Промяната“, и това не е от куртоазия към Вас или към „Продължаваме Промяната“, а защото са полезни. Днес гласувахме наравно с Вас, за да мине всичко това, което искахте за минималната заплата. Не се получи, поради това че бившите Ви коалиционни партньори

Сега, преди да дам думата на господин Иванов, колеги, без обиди от парламентарната трибуна кой бил от групировката на СИК, защото така можем да започнем после кой е от групировката на ТИМ и доникъде ще го докараме. (Шум и реплики.) Нека да се придържаме към аргументи. Дуплика от господин Иванов. Действително социалната политика трябва да бъде на първо място. Просто ние днес искахме да я надградим. За съжаление, Вие не възприехте този подход, но той е важен. Все пак българските граждани са важни. Пак не разбрах от Вас във Вашата реплика чий интерес защитавате днес. Да, управляващи сте, работите в синхрон със служебния кабинет. Прекрасно е, разбрахме го, но просто трябваше да ни обясните чий интерес защитавате. Аз обясних чий интерес БСП защитава – на българските граждани. Да, господин Ченчев, много сте прав, действително ние сме последователни, действително днес се опитахме 17 пъти да вкараме Кодекса на труда, да се гласува преди… Може да бъркам, значи 19 пъти, да бъде гласуван преди Закона за удължаване действието на държавния бюджет 2022 г., за да могат да разберат българските граждани, че тук има хора, които мислят за тях. тях. Когато свършат аргументите и когато нямаш аргументи и си мълчалив, естествено тръгваш по пътя на лъжата. Това го чухме преди малко, видяхме го, защото

правите днес. Благодаря на всички за вниманието.

Първо ще проведем гласуването за прекратяване на дебата обаче и след това ще дам почивката. (Реплики.) Няма как, сега я поискаха колегите от БСП. Има ли обратно становище на искането на Александър Иванов за прекратяване на дебатите? Вие друга процедура имате. Обратно становище на искането за прекратяване няма. Подлагам на гласуване искането за прекратяване на дебатите.